Hrvatske. Prijedloge ste primili u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 i Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća sa sjednica odbora primili ste na klupe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo te zajednički amandmani Kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ uvodno? Doktor Golem državni tajnik. Izvolite doktore. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Hrvatski sabor je 2005. godine donio Zakon o genetski modificiranim organizmima, zakon koji je predmetom uređenja dakle područja genetski modificiranih organizama ali koji je ujedno i predmetom usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, konkretno sa određenim brojem direktiva i uredbi U predmetnom zakonu većina zakona posvećena je proizvodima, genetski modificiranim proizvodima a jedan manji dio zakona se odnosi na samo mogućnost uvođenja u okoliš. Ono što je u daljnjem tijeku pregovora s Europskom unijom jasno i glasno postavljeno na temelju progress reporta odnosno prikaza napredovanja u poglavlju 27 jasno i glasno je rečeno kako je Hrvatska učinila napredak, međutim da se pred Hrvatsku stavljaju nove potrebe usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije u tim direktivama te je nakon donošenja tog izvješća jedan broj članica zemalja Europske unije zatražilo od Europske komisije da se provjeri kako je u Hrvatskoj riješeno i ono što je pitanje članka 26a. unije na temelju Uredbe iz 2003. godine a koja se tiče koegzistencije ekoloških proizvoda i genetski modificiranih proizvoda u prirodi. S obzirom na to i na potrebu tog usklađenja a ujedno ono što je bilo jasno i glasno vidljivo i tijekom rasprave već o ovom prijedlogu koji se nalazi pred vama da će on kao takav izazvati i jednu manju polemiku potrebno je u ime predlagača Vlade Republike Hrvatske jasno i glasno ovdje istaknuti. Izmjene i dopune koje se donose u Zakonu o genetski modificiranim organizmima a koji se tiču područja moguće ili nemoguće koegzistencije apsolutno idu u situaciju da se ovim zakonom ne odobrava koegzistencija, da se ovim zakonom ne omogućava koegzistencija već se ovaj zakon sukladno direktivi samo bavi postavljanjem temelja za donošenje određenih propisa koji propisi će tada jasno i glasno iskazati da li će u Hrvatskoj postoji ili ne koegzistencija, tim više što se ovim zakonom ozakonjuje i volja hrvatskih građana izražena kroz odluke područne uprave da se veći broj područja, mislim mislim da se radi o 17 do 18 područja odnosno županija u Republici Hrvatskoj izraze kao područja slobodna od genetski modificiranih organizama. Kao takvima ove izmjene i dopune ovog zakona, dakle u ovom prvom dijelu tu treba jasno istaknuti treba dati i zakonsku na kraju krajeva podlogu za takve odluke koje su donesene i ujedno osigurati da i ako se radi o preostale tri županije u Hrvatskoj jasno i glasno iskažu svoj interes u tom području. Naša je obveza kao Republike Hrvatske za članstvom i za pregovorima u poglavlju 27 – Okoliš da to područje reguliramo. Naša nije obveza da mi a priori dopuštamo takav dio. Još jednu nejasnošću jer je bilo jasno da će biti rasprave o tome, potrebno je ovdje jasno istaknuti. Procedura odnosno postupak izmjene bilo kojeg propisa koji bi imao bilo kakav utjecaj na okoliš jasno da ima svoj poseban postupak i kao takav on se i primjenjuje. Izmjene koje se tiču ovog zakona nemaju utjecaj u tom smislu već se radi o dakle pravnim uvođenjima u pravnu legislativu kako bi se uopće o tome moglo razgovarati. Na taj način jasno i glasno treba reći da je i u tijeku rasprave u Hrvatskom saboru određene odredbe i određeni članci koji možda nisu jasno jasno iskazali namjeru Vlade Republike Hrvatske kao predlagača i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao onoga koji je izradio prijedlog da se to ne regulira ovim zakonom već da ovaj zakon postavlja temelje i da se ni u kojem slučaju ovim zakonom ne dopuste mogućnosti da se na temelju ovog zakona može nešto uvoditi u okoliš ili ne jasno i glasno treba reći da ćemo predložene amandmane prihvatiti jer ti predloženi amandmani daju na drugačiji način prikazanu bolju definiciju u svakom slučaju kako naša namjera kao predlagača bi bila ona ispunjena s jedne strane i s druge strane kako bi ispunili uvjete postavljene pred nas u svrhu pregovora. Osim tog pitanja u izmjenama i dopunama zakona mi definiramo što je pojam koegzistencija, mi u tim izmjenama i dopunama zakona stavljamo dakle odnosno zapravo definiramo da područja koja su proglašena kao područja slobodna od GMO-a, da u tim područjima nema koegzistencije i da niti može biti niti se može na ikoji način uvesti i određujemo da je potrebno izraditi nacionalnu strategiju sukladno svim propisima koji se tiču okoliša a koja će nacionalna strategija biti isključivo u nadležnosti ovog Visokog doma da je donese na prijedlog Vlade kada ona bude izražena, kad prođe javnu raspravu, kad prođe i Vijeće za okoliš i Vijeće za GMO. Druge promjene u ovom zakonu su ojačavanje dakle određenih kontrolnih mehanizama, jer u ovom trenutku zakon nije potpuno uredio cijelo područje upravo oko namjernog ili nenamjernog uvođenja GMO-a u okoliš koje nenamjerno se definira i moguće je dakle prilikom transporta ili na neke druge načine i pogotovo mogućnosti prekograničnog dakle prijenosa. Sada, ovim predloženim izmjenama i dopunama ta nadležnost nad kontrolom svega toga zajedno daje se dakle sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravstva kako bi se moglo provesti i uzorkovanje i kompletno postupanje i na kraju krajeva, mogu primijeniti propisane kazne za one koji bi tako nešto pokušali učiniti. U svakom slučaju dakle, usklađivanje o direktivama koje govore o namjernom uvođenju u okoliš, o kontroliranom korištenju GMO mikroorganizama i prekograničnom prijenosu su tri stvari na temelju je čega predlagač i zatražio hitnost postupka u pregovoru 27. Zakon se provodi međuresorno. Središnje tijelo za ovaj zakon je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, međutim sudjeluje i Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te Državni inspektorat. Ja se zahvaljujem. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Europske integracije? Zdravstvo, socijalnu skrb, zaštitu okoliša? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na početku izlaganja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima želim naglasiti da Klub zastupnika i zastupnica SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona. Koristim ovu priliku kako bismo izrazili veliko čuđenje nad činjenicom da klubovi, posebice HSS-a, ali potom i HDZ-a podržavaju donošenje ovog zakona i to iz dva razloga. Prvi razlog jest taj što u koalicijskom sporazumu HDZ-a, HSS-a i HSLS-a iz 2007. godine, a koji je kasnije postao i program rada ove Vlade, izrijekom stoji zakonska zabrana i mogućnosti uvođenja GMO-a u okoliš i prirodu.

"zadužuju se nadležna ministarstva da u skladu sa programom rada Vlade RH-a Kartagenskim protokolom i Uredbom o proglašenju ekološke mreže u roku od šest mjeseci pripreme nacrt izmjena i dopuna Zakona o genetski modificiranim organizmima kojima će biti obuhvaćene sljedeće odredbe: zabrana ispuštanja … /Govornica se ne razumije./… genetski modificiranih organizama u okoliš, zabrana sjetve genetski modificiranog sjemena pa i u pokusne svrhe…", neću dalje nastavljati, jer nije toliko važno za ovu raspravu. U klubu SDP-a stoga postavljamo pitanje što se to u međuvremenu tako revolucionarno dogodilo da se ovim prijedlogom zakona koji kao da su pisale zainteresirane multinacionalne kompanije, a nevladina tijela koja bi trebala štititi javni, a ne privatni interes u tolikoj mjeri liberaliziraju odredbe zakona u pravcu ispuštanja GMO-a u okoliš. Kako je uopće moguće da stranke koje danas sjede u Vladi, a koje su i pisale koalicijski sporazum, kasnije program rada Vlade, danas podražavaju ono čemu su se prije dvije godine ili godinu dana tako snažno odupirale. Gdje je vjerodostojnost i politička odgovornost tih političara i političarki? Ne smatraju li da su nepoštivanjem koalicijskog sporazuma i programa rada Vlade prevarile birače koji su im dali povjerenje? I opet se kao alibi za vlastitu nesposobnost i neodgovornost prema zaštiti ključnih, dugoročnih, ne nacionalnih već životnih i egzistencijalnih pitanja spominje Europa. Opet se Vlada, kao i toliko puta do sada, skriva iza Europske unije, kao iza potpuno neprozirnog i neprobojnog paravana. unije dobila mandat za zaštitu hrvatskih vitalnih interesa od birača i biračica, već je taj mandat koji znači odgovornost, a ne samo pravo na vladanje i upravljanje, dobila koalicijska Vlada HDZ-a, HDZ-a, HSLS-a i njihovih manjih partnera. I zbog toga za ovaj sramotan zakon nije odgovorna Europska unija, već jedino i isključivo Vlada. Usprkos argumentima o nužnosti poštivanja direktiva Europske unije, kao i obveza prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, zatvaranje poglavlja o okolišu, činjenica jest da ovaj zakon najzornije dokazuje da Vlada nije u stanju zastupati i štititi hrvatske javne interese, jer da jest ne bi nam u Sabor poslala ovakav prijedlog zakona koji vrlo nekritički liberalizira hrvatsko tržište GMO-ima već bi vrlo strogim, kompliciranim i skupim procedurama za puštanje GMO-a u okoliš u stvarnosti to onemogućila. No predlagatelj u ovom prijedlogu čini upravo suprotno pa se tako u članku 6. ovog prijedloga zakona skraćuje minimalni rok za uvid i davanje mišljenja i primjedbi javnosti u postupku izdavanja dozvole za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš javnosti na 15 dana. Zbog čega ovako ubrzavanje procedure? Sigurno ne zbog toga da zaštitimo biološku raznolikost Hrvatske, najveće prirodno bogatstvo Hrvatske od namjernog puštanja GMO-a u okoliš. Ovaj minimalno kratki rok je osim toga suprotan odredbama Zakona o zaštiti okoliša koje se tiču postupka provedbe javnog uvida u dokumente od važnosti za zaštitu okoliša. Sporan je članak 11. prijedloga zakona kojim se dopušta da Vlada Republike Hrvatske iznimno omogući uvođenje u okoliš genetski modificiranog reprodukcijskog biljnog materijala i u zaštićena područja i u područja ekološke mreže, drugim riječima svugdje. Potpuno su neprihvatljive i odredbe koje se tiču tzv. koegzistencije genetski modificiranih usjeva i konvencionalnog pa čak i organskog uzgoja, jer nema apsolutno nikakve mogućnosti koegzistencije između genetski modificiranih usjeva i organskog uzgoja. Iako se u članku 17. uvode tzv. mandatne novčane kazne za prekršitelje ovoga zakona, one su toliko smiješno niske u odnosu na moguću višemilijunsku štetu koju takvi prekršaji mogu izazvati pa se može reći da prije djeluju poticajno, no represivno prema potencijalnim počiniteljima. Predlagatelj zakona je s druge pak strane iznimno strogo raspoložen prema neposlušnim članovima i članicama Vijeća za genetski modificirane organizme i odbora za GMO-e pa omogućava njihovo kažnjavanje novčanom kaznom u iznosu između 15 i 50 tisuća kuna, ukoliko sukladno svojoj savjesti javno progovore o eventualnim štetnim postupcima vezanima uz ovu problematiku. Drugim riječima, uvodi mjera zastrašivanja i začepljivanja usta. Ključno pitanje ovog prijedloga zakona jest je li doista u javnom interesu Republike Hrvatske donošenje ovog i ovakvog prijedloga zakona. U klubu SDP-a smatramo da nije i da nipošto ne stoji argument da moramo donijeti ovakav prijedlog zakona zbog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i pravilima WTO-a. unije su, kao što svi dobro znamo, pravni okvir i ne određuju detalje kako će neka država urediti određeno područje. Osim toga, u klubu SDP-a naglašavamo kako Hrvatska, nadamo se, vodi pregovore sa nadležnim tijelima Europske unije oko pristupanja naše države u ovu zajednicu država, a ne postupa kao mehanička tele dirigirana lutka po komandi naređenje izvršenje. U klubu SDP-a smatramo da pregovori znače pregovarati, zastupati interese države, postići određene dogovore na temelju snažnih argumenata. A iz ovog prijedloga zakona baš kao i iz cijelog niza prethodnih zakona koje je Vlada slala u Sabor vidljivo je da Vlada sa Europskom unijom ne pregovara već sluša naredbe i postupa i korak dalje od onoga što se od Hrvatske traži. A to je strašno i mora nas brinuti jer pokazuje da već danas zbog ovakve nesposobne Vlade Hrvatske ima znatno ograničeni suverenitet u svojoj zemlji. Ono zbog čega se još više moramo brinuti jest najezda i nekontrolirano širenje monokultura koje su najveća prijetnja biološkoj raznolikosti svijeta. A GMO usjevi i terminator tehnologije usađeno u njih sa ciljem zaštite patenata vlasnika, multinacionalnih kompanija i krupnog kapitala su najagresivnije monokulture. Ovaj prijedlog zakona donosi iznimno veliku liberalizaciju tržišta prema GMO-ima i to u svim aspektima i oblicima, pa na žalost i prema onom za okolišu i prirodu najopasnijem obliku mogućnosti ispuštanja živih GMO-a u okoliš i prirodu. Tu je liberalizaciju Hrvatske prema GMO-ima otvoreno priznao i predlagatelj zakona na sjednici Odbora za zaštitu okoliša. Žalosna je činjenica da je Hrvatska u roku od samo 6 godina znatno popustila pred lobističkim pritiscima grupacija sklonih GMO-ima a to je vidljivo ukoliko se osvrnemo na povijest dosadašnje zakonske regulative nad GMO-ima. Tu povijest karakterizira konstantno hrvatsko smekšavanje odnosa prema GMO-ima. Podsjetit ću vas da je u vrijeme koalicijske Vlade i premijera Račana i SDP-a tadašnje ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja pokrenulo kampanju "Hrvatska GMO free country" uskoro pritom surađujući s nevladinim udrugama za zaštitu okoliša. Uslijedile su protestne note WTO-a, a ni američke financijski i politički moćne multinacionalne kompanije nisu bile zadovoljne takvom kampanjom u režiji jedne tranzicijske države i to ne toliko zbog mogućnosti gubitka potencijalnog tržišta za GMO koliko zbog mogućnosti da hrvatski presedan otvori Pandorinu kutiju protivljenja uvozu i sijanju GMO proizvoda i u drugim zemljama koje su im do tada nekako odolijevale. I što danas imamo? Od državne kampanje protiv GMO-a koja je najavljivala donošenje posebnog zakona kojim će GMO-i u Hrvatskoj biti potpuno zabranjeni, preko Zakona o zaštiti prirode koji je ostavljao formalnu, doduše vrlo malu mogućnost sijanja GMO-a od Zakona o genetski modificiranim organizmima koji je predloženu prilično strogu proceduru odobravanja sijanja GMO-a iz Zakona o zaštiti prirode liberalizirao i netransparentno postavio u područje javne rasprave i odgovornosti došli smo do današnjeg prijedloga zakona koji gotovo bezrezervno liberalizira Hrvatsku GMO-ima. Sve to otvara mogućnost gotovo nesmetanog ulaska GMO sjemena u Hrvatsku. Na žalost takva situacija limba neće se promijeniti sve dok odgovorne političke strukture napokon ne odluče kakva zemlja želimo biti, zemlja organske poljoprivrede i zemlja tzv. ekološkog turizma ili zemlja industrije i intenzivne poljoprivrede temeljene na monokulturama. Činjenica je da je i nakon 19 godina samostalnosti još uvijek nemamo strategiju razvoja države koja bi odgovorila na pitanje koje već godinama muči hrvatske gospodarstvenike i sve građane i građanke Republike Hrvatske. manje realno očekivati da će politika pitati hrvatske građane kako oni vide strategiju razvoja Hrvatske, te da će Vlada na temelju tog odgovora izraditi provedbeni plan takve strategije. Hrvatska se vladajuća politika na žalost provodi u globaliziranom okruženju u kojem su dugoročnu strategiju i interese države zamijenili trenutni partikularni interesi koji idu u pravcu mračnije strane globalizacije. Povijest zakonodavstva prema GMO-ima u Hrvatskoj to najočitije pokazuje. I na kraju, ja ću se kratko osvrnuti na znači predložene amandmane klubova HSS-a i HDZ-a i izraziti u stvari čuđenje zbog čega to nisu postali amandmani Vlade Republike Hrvatske. To bi unijelo znatno veću našu sigurnost da će se nekakvi pozitivni koraci napraviti u ovom smjeru. Međutim, trebam naglasiti da ipak ni ovim amandmanima nisu riješena sva sporna mjesta iz zakona, znači o izmjeni Zakona o GMO-ima, te u tom smislu trebalo bi ipak razmisliti da se ovaj zakon povuče iz procedure, da ga se ne prihvati, da se napravi neko prihvatljivije zakonsko rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala. Dva ispravka, gospođa zastupnica Marijana Petir prvi. više nego jasni. Iz zakona se briše cijelo područje koegzistencije i drugo legalizira se status GMO free županija, što znači da u Hrvatskoj neće moći se ispuštati živi genetski modificirani organizmi u u okoliš što ću i kasnije objasniti kad ću govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i drago mi je da je spomenula kampanju Ministarstva zaštite okoliša. Ja sam tu kampanju osmislila i vodila i dala je dobre rezultate. Dakle, Hrvatska je danas slobodna od GMO-a. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Otprilike slično. Dakle, kolegica je ustvrdila da mi ćemo podržati ovaj ona je to tako kazala malo sramotan zakon itd. Onda sam mislio da nije vidjela amandmane, ali vidim da se na kraju u tom smislu korigirala. klub HDZ-a će podržati ovaj zakon ali uz amandmane koje smo zajedno podnijeli sa klubom HSS-a u kojima vrlo precizno i jasno izbacujemo koegzistenciju i dajemo legalitet ovim odlukama županija o GMO free slobodnim područjima, što znači sa dvije vrlo bitne izmjene. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Hrvatskoj seljačkoj stranci naravno da je neprihvatljiva svaka mogućnost koegzistencije genetski modificiranih usjeva sa konvencionalnim i ekološkim, te smo stoga sa kolegama iz kluba HDZ-a i predložili amandmane na ovakav Zakon o genetski modificiranim organizmima. Vjerujemo a iz uvodnog izlaganja koje smo čuli od doktora Golema da će Ministarstvo zdravstva prihvatiti naše amandmane. Cilj tih amandmana je zaštititi biotički nacionalni suverenitet Republike Hrvatske, a mislim da je to interes svake zastupnice i zastupnika kao i građana i građanki Republike Hrvatske. Ja ću kratko obrazložiti koje su podnijeli klubovi HSS-a i HDZ-a iako je o tome već bilo riječi, a dakle ono najvažnije odnosi se upravo na davanje legitimiteta županijama koje su se proglasile slobodnima od genetski modificiranih organizama. Takvih je danas 18 u Hrvatskoj. Moram reći da na tome i Europa intenzivno radi, jer već ima preko 50 regija slobodnih od genetski modificiranih organizama. Drago mi je da sam u vrijeme dok sam obnašala dužnost zamjenice županice Sisačko-moslavačke županije potpisala pristupanje i Sisačko-moslavačke županije kao prve hrvatske županije europskim regijama slobodnim od GMO-a. Također, mi mijenjamo i onaj članak koji se odnosi na sadržaj uredbe Vlade Republike Hrvatske. Dakle, neće moći Vlada Republike Hrvatske ako se usvoji naš amandman dozvoliti ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u županije koje su se proglasile slobodnim od GMO-a, ali niti u zaštićena područja, niti područja ekološke mreže, niti područja ekološke poljoprivrede. u Hrvatskoj. Mi smo sa ovakvim amandmanima osigurali da Hrvatska doista ostane slobodna od GMO-a. Isto tako već je bilo riječi, izbacili smo koegzistenciju iz ovog zakona. Smatramo da koegzistenciji nema mjesta u ovom zakonu, ali niti u Hrvatskoj, pa je naš prijedlog da se to pitanje prije svega javno da se čuje mišljenje građana, da se čuje mišljenje struke, i onda tek da se pristupi reguliranju tog područja. S tim da želim napomenuti da je 16 od 27 zemalja Europske unije da im se omogući da vlastitim nacionalnim zakonodavstvom reguliraju ovo područje, pa smo stajališta da Hrvatska ne treba trčati pred rudo, jer tu ne postoji niti jedinstvena europska politika. Stoga mislimo da si Hrvatska treba dati prostor i sačuvati ono što je najvrednije, a to je dobro očuvan okoliš, velike perspektive za poljoprivredu i turizam, i naravno ljudi koji žive na ovom prostoru. Naime, zbog čega sve ovo govorim. Zašto smo mi u HSS-u protiv koegzistencije? Iskustva drugih zemalja su već pokazala da se događalo da pelud sa onim parcela koje su zasijane genetski modificiranim usjevima onečišćuje kulture iz konvencionalnog i ekološkog uzgoja i pokazalo da je suživot praktički nemoguć, zbog toga naravno i teško provediv i da smo svjesni da predlagatelj zakona se vodi preporukama Europske Europske Komisije, no te preporuke nisu obaveza, one su ustvari samo preporuka, ali isto tako svjesni smo i činjenice da se zakonom sve može savršeno zamisliti i propisati. No pelud genetski modificiranih kultura nošen vjetrom ili kukcima ne može raspoznati na koje polje smije, a isto tako na koje ne smije doći. Dakle to se ne može propisati. Jednom kad se takav živi genetski modificirani organizam pusti u okoliš, proces onda postaje nepovratan. uvjetima koji vladaju u Hrvatskoj, gdje postoji velika rascjepkanost poljoprivrednih gospodarstava postoji isto tako velika vjerojatnost da se dopusti ili se sijanje genetski modificiranih poljoprivrednih kultura dogodi onečišćenje ostalih usjeva. Moguće su ekonomske štete, jer kulture iz ekološkog uzgoja na tržištu postižu daleko veću cijenu nego genetski modificirane, a ukoliko dođe do njihovog miješanja zbog prijenosa peluda one iz ekološkog uzgoja gube na vrijednosti. To se isto odnosi i na konvencionalne usjeve. Zbog toga mi u HSS-u pitamo tko će nadoknaditi štetu poljoprivredniku koji je uložio puno truda, vremena, pa i sredstava da bi certificirao svoje proizvode kao ekološki uzgojene ukoliko se dogodi onečišćenje zato što mu je susjed zasijao genetski modificiranu kulturu. Stoga Hrvatska seljačka stranka ima zadaću i to čini već 105 godina, štititi interese naših poljoprivrednika, njihovo pravo da sije svoje tradicionalne kulture, a ne da jednom ako se dogodi onečišćenje genetski modificiranim kulturama više nema mogućnost izbora već da bude prepušten milosti i nemilosti multinacionalnih kompanija, od kojih će morati kupovati sjeme da bi zasijao njivu, a takve smo primjere imali prilike i gledati i slušati. Naime sijanje genetski modificiranih poljoprivrednih kultura bi zbog mogućeg oprašivanja peludom ugrozilo naravno i domaću proizvodnju sjemena, te na taj način povećao ovisnost Hrvatske o nabavi sjemenog materijala koji je nužan za proizvodnju i opskrbu stanovništva hranom. To je prepoznalo i 18 hrvatskih županija koje su se proglasile slobodnima od genetski modificiranih organizama. Želim sa ove govornice u ime kluba Hrvatske seljačke stranke pozvati i one tri preostale Osječko-baranjsku županiju, Vukovarsko-srijemsku i Grad Grad Zagreb koje još uvijek nisu donijele odluke o zabrani sjetve genetski modificiranog sjemena, da to hitno učine i tako podrže stav svojih građana koji ne žele da se Hrvatska onečisti sa GMO-om. Isto tako Hrvatska seljačka stranka ovakvim stavom brani interese potrošača, a to smo svi mi. Moramo braniti naše pravo na izbor zdrave domaće hrane, po mogućnosti iz ekološkog uzgoja, a takve hrane neće biti pustimo li GMO na hrvatska polja i zbog toga smo predložili amandmane na Zakon o GMO-u. Naravno ukoliko predlagatelj prihvati amandmane kluba HSS-a i HDZ-a, a vjerujemo da su naši argumenti dovoljno jaki, mi ćemo onda zakon i podržati. Moram također istaknuti da je ekološka opravdanost sijanja genetski modificiranih kultura upitna, budući da znanstvenici upozoravaju, a provedena istraživanja su pokazala da sijanje genetski modificiranih biljaka na poljima i oko njih smanjuje biološku raznolikost, a u nekim slučajevima zbog uporabe zaštitnih sredstava doprinose onečišćenju okoliša. svega navedenog jasno je da je poljoprivreda koja koristi genetske modifikacije u suprotnosti s načelima održivog razvoja koja podrazumijevaju uravnoteživanje gospodarskih, ekoloških i socijalnih ciljeva. Mala zemlja kao što je Hrvatska, koja je dosad očuvala svoj okoliš, vodu i tlo, i koja posjeduje iznimno bogatstvo vrsta biljnih i životinjskih ima šansu koju druge zemlje nemaju. Ima šansu da zbog očuvanog okoliša i iznimnih prirodnih ljepota svoj razvoj usmjeri kroz povezivanje turizma i proizvodnje zdrave ekološki uzgojene hrane. A život u zdravom i mogućnost izbora hrane koja nije onečišćena GMO-om nisu nešto čemu trebamo težiti samo zbog turista i prihoda koji će kod nas ostaviti, već i zbog svih nas i zbog naše djece. Mi u HSS-u tražimo i snažniji angažman svih inspekcijskih službi, a posebno onih na carini kako bi se spriječio ulazak GMO-a u Hrvatsku. je u vrijeme provedbe nacionalnog monitoringa, koji je proveden u tri faze, uzorkovano 214 uzoraka hrane u 10 Od 776 uzoraka, njih 47 bili su pozitivni, a 11% ih je sadržavalo više od 0,9% GMO-a što je u suprotnosti sa zakonom i uredbom Vlade, pa bi voljeli čuti ovdje i državni tajnik koje sankcije su dobili oni koji su prekršili zakon. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u toku 2008. godine obavilo je svega 18 inspekcijskih nadzora kojima su obuhvatili 55 kultivara, 5 vrsta sjemena poljoprivrednog bilja, šećerna repa, kukuruz, suncokret, soja i uljana repica. Tokom 2008. godine uzeto je 10 uzoraka sjemenske šećerne repe, 26 uzoraka sjemena hibridnog kukuruza, 4 uzorka sjemenskog suncokreta, suncokreta, 4 uzorka sjemena soje, 11 uzoraka uljane repice kod pravnih osoba koje se bave proizvodnjom, doradom i uvozom. Uzorkovanjem su obuhvaćeni kultivari najznačajnijih domaćih i stranih selekcijskih tvrtki koje stavljaju u promet sjeme na tržištu Republike Hrvatske. Svih 55 uzoraka bilo je negativno na prisutnost GMO-a što je svakako dobra vijest, i demantira one zle proroke koji stalno plaše javnost da sijanje GMO-a treba legalizirati, jer ionako na mala vrata ulazi u Hrvatsku. Podaci koje sam iznijela pokazuju upravo suprotno. Želim istaknuti i to da mi danas donosimo odluke odluke o tome u kakvoj će zemlji živjeti i kakvu će hranu naša djeca moći birati. S puštanjem genetski modificiranih organizama u okoliš pravo izbora, koliko god se pričalo o zaštitnim mehanizmima, zapravo će biti ugroženo jer će onečišćenje biti stalna prijetnja. Stoga je sijanje genetski modificiranih kultura, za koje se traži koegzistencija ili suživot s ostalima, ne samo nepotrebno, već predstavlja prijetnju našoj razvojnoj šansi. U tom smislu i u programu Vlade Republike Hrvatske stoji da treba isključiti mogućnost uvođenja GMO-a u prirodu, odnosno ispuštanje živih GMO organizama u u okoliš, zabraniti sjetvu GMO sjemena pa i u pokusne svrhe, a proizvodi koji se nađu na tržištu, a sadrže GMO moraju biti jasno deklarirani bez obzira na postotak onečišćenja. Sa susjednim zemljama želimo pokrenuti stvaranje zone slobodne od GMO-a i certificirati laboratorije za analizu GMO-a. Za tim idu i zaključci tematske sjednice Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora održanom u srpnju 2008. godine kojima se nadležna ministarstva zadužuju da u skladu s programom rada Vlade, Kartagena protokolom te uredbom o proglašenju ekološke mreže pripreme nacrt izmjene i dopuna Zakona o GMO-u kojima bi se zabranilo ispuštanje živih GMO-a u okoliš, zabranilo sijanje genetski modificiranog sjemena pa i u pokusne svrhe te uvela obaveza jasnog deklariranja proizvoda koji sadrže koji sadrže GMO organizme bez obzira na postotak koji je nastao kao posljedica onečišćenja. Uz to, ponavljam još jednom, većina građana Hrvatske kao i Europe ne želi konzumirati hranu koja sadrži GMO-e, a naša je dužnost kao saborskih zastupnica i zastupnika poštivati volju građana. Hvala vam lijepo. Suživot genetski modificiranih organizama jeste moguć samo mora se znati prostorne izolacije i mora se znati na koji način se ta proizvodnja vodi. Prema tome ono što znanstveno nema podlogu, nemojmo ovdje tvrditi i sijati jednostavno netočne informacije i selekciju netočnih informacija. Znači ispravljam suživot je moguć uz prave tehnologije. Povreda poslovnika, gospođa zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (HSS)** Pa dajem povredu Poslovnika iz tog razloga što ne postoji niti jedan dokaz da je suživot moguć jer iskustva i praksa u drugim zemljama koje su dozvolile sjetvu genetski modificiranog sjemena pokazuje upravo ono što sam ja rekla, a o tom svjedoče i američki farmeri koji su bili ovdje u Hrvatskoj na poziv Hrvatskog seljačkog saveza i prezentirali da suživot nije moguć i da zbog naravno prenošenja vjetra peluda koji je došao sa polja sa genetski modificiranim usjevima i onečistio i njihova polja i riječ je o tome dakle da suživot nije moguć. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Gospodine državni tajniče meni je jako žao ali vidjet ćete da ću ispast jedino ja koji će vas žestoko braniti. Članovi kluba HNS-a će, dakako temeljem argumenta s kojima raspolažu, i temeljem rasprave koja će se voditi po ovoj temi i glasovati sutra po vlastitoj savjesti. Ja ću osobno podržati i obrazložit ću to na sljedeći način. Gledajte, kolegice i kolege '70-ih godina otkriveni su prvi proteini, prvi enzimi koji su imali svojstvo da mogu cijepati DNK-a na točno određenom mjestu i na to mjesto ste mogli ugraditi genetički materijal druge vrste i jasno manipulirati na taj način genomom. Time počinje razdoblje genskog inženjeringa i time, ja bih rekao, biologija preuzima primat ispred fizike i kemije koje su bile nesumnjivo najznačajnije znanosti 20. stoljeća. Biologija postaje i najvažnijom znanošću 21. stoljeća. Mnogi su tu tehnologiju i te tehnologije ocijenili monstruoznim. Reagan je u Americi zabranio uporabu tih tehnologija i istraživanja u tom pravcu. Francuzi i Britanci to nisu učinili, otišli su uistinu daleko. Uspjeli su ugraditi ljudski gen za razne hormone, citokine, kemokine u razne razne mikroorganizme i ti mikroorganizmi su što činili? Proizvodili su savršeno čiste supstance koji je biomedicina koristila za liječenje ljudi. Do tad smo morali iz drugih životinjskih vrsta ekstrahirati hormone, to nisu bili ljudski proteini, ljudski materijali. Na njih je ljudsko tijelo reagiralo transplantacijskom reakcijom, reakcijom odbacivanja, alugeničnom reakcijom, odnosno ksenogeničnom čak reakcijom jer su bile to druge vrste i sve je to izbjegnuto kroz primjenu ove tehnologije u jednom važnom segmentu farmaceutske industrije. Kada su Amerikanci to vidjeli brzo su ukinuli sve moguće zabrane i istraživanja u ovom području, vrlo brzo. Stvorene su dakako mnoge vrste genetski modificiranih mikroorganizama, tisuće njih, ali i svega nekakvih 60, 70 transgeničnih biljnih vrsta, odnosno transgeničnih životinja koje su kasnije upotrebljavane u komercijalne svrhe. Nažalost, oni koji su najmanje znali o tim organizmima bili su često najbučniji. Ja se slažem da ima razloga za mnoge sumnje, ima razloga, ali nažalost zasada nemamo argumenata za te sumnje. Mi smo prije 4 godine u Vijeću Europe imali jednu vrlo značajnu raspravu na tu temu i kolega koji je pripremio izvješće pozvao se na čak 130-ak referenci u najznačajnijim svjetskim časopisima pokušavajući naći barem trag nečemu što bi moglo sustavno reći ne, stavimo zabranu, nemojmo koristiti te i takve transgenične životinje, odnosno biljke. Ja bih kolegice i kolege usudio se čak povezati ovu priču sa pričom o prvom vlaku i prvom automobilu. Prije nešto više od stotinu godina kad je konstruiran prvi vlak on se kretao brzinom od 20-ak km na sat, a ljudski organizam, Bog nas je stvorio, da se krećemo prosječnom brzinom od 5, 6 km na sat. I Kraljevsko liječničko društvo je donijelo odluku i proglas gdje su rekli da su te izmišljotine, naime te tvorevine, taj vlak i taj parni automobil, izrazito štetni za zdravlje, da će dovesti do poremećaja vaskularnog sustava, do poremećaja rada unutarnjih organa i da ih treba zabraniti. Danas se kolegice i kolege naši limeni ljubimci kreću brzinom koja je 10 puta veća od te početne. Ti naši ljubimci ubijaju, dovode do nesreće, dovode do ogromnog broja invalida i tko od nas bi se danas usudio reći zabranimo proizvodnju automobila? Vjerojatno nitko. Ovdje imamo sličnu situaciju. Za 50 godina nitko neće ni spomenuti ove probleme koje nas danas muče u ovoj raspravi. Vjerujte mi nitko. Kada se ovaj zakon, važeći zakon pojavio u Saboru prije 4 godine, tada smo imali dva čitanja. I pojavilo se kod drugog čitanja, pojavila se inicijativa da se ide i sa trećim čitanjem. Ja sam bio protiv toga uz obrazloženje, da je ovo tako dinamično područje da ovaj zakon mora biti u trajnom čitanju, u trajnom čitanju. Stalno moramo bilo u plenumu, bilo u našim matičnim odborima koji se bave ovom tematikom, pratiti područje i vidjeti što nam je činiti i vidjeti na koji način ažurirati, jasno zakon i pojedine članke u njemu. Ja bih samo želio dodati, da kada se razgovara o genetski modificiranim organizmima, onda bi trebali prići toj problematici sa barem 4 aspekta, najmanje 4 aspekta. To su ekološki, ekonomski, društveni i etički problemi. Ekološki slažem se s kolegicama koje su govorile prije mene. Ima razloga da posumnjamo da ćemo ugroziti na duge staze biološku raznolikost i to je vrlo značajno. Postoji i sumnja da ćemo proizvodnjom transgeničnih životinje, eventualno neke životinje učiniti osjetljivima na neke bolesti, da ćemo dobiti određene zoonoze koje će prijeći na čovjeka i na taj način možemo ugroziti ljudsku populaciju. Neki tvrde da su alergije te koje će nas ugroziti kroz proizvodnju takvih biljnih, odnosno životinjskih vrsta. Ja za alergije nemam dokaza. Genetski modificirani mikroorganizmi možda će neki od njih postati znatno virulentniji nego oni koji nas danas okružuju, to se može dogoditi, ali to ovisi jano o mjerama koje ćemo poduzimati u laboratorijima gdje ćemo takve mikroorganizme proizvoditi sa svrhom da oni jasno proizvode određene supstance koje su nama neophodne prije svega u biomedicini ali i drugim područjima. Što se tiče ekonomskih parametara, da li će GMO riješiti glad na ovoj našoj planeti? Odgovor je ne. Nema nikakve šanse. Znate GMO Znate GMO je vezan uz patentna prava, intelektualno vlasništvo, proizvođačke i trgovačke monopole i opasnost opasnost ekonomska je u čemu? Može se lako dogoditi da sutra Europska unija koja uvozi takvu hranu sa raznih kontinenata, sutra kaže tim državama, vi uzgajate te biljne i životinjske vrste u uvjetima koje mi zahtijevamo po europskim standardima, jednostavno moramo zatvoriti slavinu i ostavili ste sirotinju još siromašnijima. Prema tome, tu su velike opasnosti, velike dileme. To je jasno vezano i uz socijalni aspekt. Ekonomski i socijalni su vrlo vezani. Etička pitanja, transgenična životinja. Što smo napravili? Narušili smo metaboličke procese, ubrzali i mijenjali mehanizam rasta, doveli do brojnih promjena u same životinje, narušili joj zdravlje. To je jedno od važnih etičkih pitanja koje se postavljaju pred nas. I to ne treba zanemariti. Međutim, kolegice i kolege povratak nema. Povratka nema, vjerujte mi nema povratka. Gospodarska korist, posebno ova farmaceutska je takva da ju moramo odvojiti od ove priče koju smo do sada slušali. Vidite da se i mudro ova dva amandmana koja se, odnosno amandmani dviju stranaka, odnose samo na biljne vrste, ostavljajući prostora za genetički modificirane mikroorganizme, jer njih moramo rabiti. Inače naše farmaceutske industrije nemaju nikakve šanse preživjeti u konkurenciji sa tvrtkama koje rabe te tehnologije. Problem je da niste nigdje spomenuli transgeničke životinje. Ja mislim da se onda ovo trebalo odnositi i na njih, Molim. Ovdje stoji kod mene barem u mom primjerku da je to biljne vrste. Prema tome, taj nedostatak uočavam u ovom amandmanu vašem. Štetno djelovanje. Kao znanstvenik, kolegice i kolege, jedina skupina bolesti s kojom bi mogli eventualno usporediti potencijalnu štetu koju očekujemo od ovih organizama, je nešto što možemo usporediti sa prionskim bolestima. Svi smo čuli prije petnaestak godina sjećate se "Kravljeg ludila". Svi znamo danas da se prionski proteini uzimajući kroz probavni sustav mogu dovesti do porasta incidencije nove varijante Creutzfeldt-Jakobove bolesti. Ali to je jedni primjer koji imamo na našoj planeti. Mi ovime prejudiciramo da ćemo, oni koji sumnjaju, da će biti još takvih slučajeva. Ja se ne usuđujem da će ih biti, ne usudim se reći, ali moguće. Međutim za ovih 70-ak vrsta koje rabimo u praksi, nemamo nikakvih dokaza da štete čovjeku na bilo koji način. Prema tome, za svaku vrstu koja se bude uvela u praksu mora se najprije jako detaljno provjeriti potencijalna štetnost. Pa čak i ako se naknadno nešto otkrije i posumnja, mora se nastojati onda jasno i eliminirati takav proizvod iz uporabe. Ja ne bih duljio. Želio sam samo reći, odnosno ja ću podržati ovaj prijedlog prijedlog zakona iz razloga jer smatram da ova tri područja vezana uz 27. poglavlje, odnosno preporuke komisije broj 557 iz 2003. godine i 787 iz 2004. godine drže vodu, da su opravdane. Ja nemam ništa protiv toga što su kolege dale amandman, što smatraju da trebamo možda sporije, možda opreznije ući u ovo područje. Ali kao znanstvenik moram reći vrlo iskreno da nikakvih dokaza, za sada, o njihovoj štetnosti nemamo. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Prva gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega ja ispravljam vašu izjavu koja se tiče ustvari usporedbe automobila i tog tog izuma znači kao automobila i GMO-a. Mislim da to nije nešto što se može uspoređivati, zato što postoje izumi koji su korisni ili koji su barem ambivalentni. Postoje izumi koji su vrlo štetni. U tom smislu bih spomenula recimo nuklearnu bombu, koju ni na koji način ne mogu smatrati ono nekakvim korisnim izumom. Zbog čega smatram da su GMO-i pokazali da su štetni izum? Naime, u Indiji gdje je vrlo liberalizirani su GMO-i Indija je još prije nekoliko godina imala 3 tisuće vrsta riže, danas imaju 30 vrsta riže i upravo su GMO-i pokazali kako pogubno djeluju na biološku raznolikost i da uvode monokulture. I mislim da je to doista najveća opasnost za ravnotežu planete Zemlje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Dorić je ustvrdio da za sada ima razloga za mnoge sumnje ali nema dokaza za te sumnje. To je netočno iz tog razloga što mnoge studije koje su napravljene pa i onda zadnja koja je rađena u Velikoj Britaniji pokazuje da genetski modificirani itekako utječu na smanjenje biološke raznolikosti a kad poremetimo biološku raznolikost onda ćemo svakako dovesti u pitanje i proizvodnju hrane i prehranu čovječanstva što mislim da je veliki i ozbiljan problem. Hvala. Klub zastupnika nacionalnih manjina gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Hvala ujedno i kolegi Doriću jer moja mišljenja su vrlo blizu odnosno razmišljanje vrlo blizu njegovima budući da ipak uvažavamo prije svega znanost. Ja moram reći da sam ovog časa u jako velikoj dilemi kako govoriti o zakonu jer upravo kad nam je stigao ovaj prijedlog temeljne promjene su upravo trebale biti u području koegzistencije genetski modificiranih organizama i konvencionalnih usjeva budući da to moramo normalno prilagoditi s Europskom unijom a istovremeno se kaže da se to povlači, odnosno da amandmanima to mijenjamo. Pa zaista ne znam šta ćemo onda ovim zakonom sada promijeniti osim možda onog dijela koji se tiče inspekcija odnosno onog dijela na kraju krajeva koji uopće nije bitan za genetski modificirane organizme. Ja ću poći od toga da danas 99% biljaka koje se koriste u ekonomiji odnosno u proizvodnji za određenu dobit, korištenje itd. su promijenjeni u odnosu na ishodišne biljke. Činjenica da sve te mutageneze koje su izazivane u početku bile su izazivane bilo kemijom, bilo zračenjima itd. da smo dobivali vrlo često određene određene karakteristike takve biljke zbog kojih smo ih selekcionirali a nismo znali što se događalo sa ostalim genima. I uopće ne postoji garancija da ako danas radimo konvencionalnom metodom selekciju koja traje između 10 i 15 godina da ćemo mi dobiti upravo biljku kakvu želimo, da ćemo ju dobiti zdravu i ne štetnu po zdravlje i po okoliš. poznati su podaci. Prije dvije, tri godine povlačen je krumpir sa tržišta koji je dobiven konvencionalnom selekcijskom metodom odnosno selekcijom kroz nekoliko godina koji kad je došao na tržište ustanovljeno je da ima previše solanina. Ili pak celer koji je imao previše kancerogene tvari itd. Prema tome, način proizvodnje nije garancija zdrave hrane kao vjerojatno niti zdravog okoliša. Pa mi dozvolite da upravo kao što je i kolega govorio ja moram reći da zaista povijest ne poznaje slučaj takvog temeljnog nerazumijevanja neke problematike kao što se stvorila problematika oko modificiranih organizama i to uglavnom puštaju se samo negativne informacije, kažem iako i kolega je govorio o kakvom se otkriću ovdje radi. Radi se o tome da se skraćuje vrijeme selekcije, da se radi o kontroliranoj selekciji kao što sam već navela u odnosu na prirodnu selekciju koja traje puno godina a da se ne znaju rezultati koji će se dobiti, da dobivamo zaista kontroliranom genetikom upravo ona svojstva koja želimo. Ja znam da i ovdje u parlamentu ali i još više u javnosti zaista koristimo apsurdne stvari. Mnogi ćete se sjetiti prije tri godine kada je na televiziji bilo razgovora o genetski modificiranim organizmima kada je prikazana polica sa kruhom i bilo je pitanje trgovcu šta mislite kad bi ovdje bio kruh konvencionalno proizveden i ovdje onaj proizveden od genetski modificirane hrane da li postoji mogućnost da se taj kruh kruh zarazi, on odgovara da. Pa pobogu ne skaču geni u prirodi, ne skaču oko nas. Oni su sastavni dio hrane, sastavni dio organizama odnosno bolje reći sastavni dio stanice ili još dalje aminokiselina. Prema tome, mislim da je problem u tome što se nedovoljno relevantni znanstvenici javljaju da smo tako važnu stvar prepustili zaista nama političarima i takva selektivnost informacija zaista kažu da u Europi nema presedana. Istovremeno, politika je to uzela sa ciljem stopirati genetski modificirane organizme iz Amerike odnosno pritjecanje određene hrane ali paralelno vjerujte mi da danas Europa ima daleko jače i veći broj selekcioniranih genetski modificiranih organizama nego što ih ima Amerika jer Amerika se usmjerila kada je u pitanju upravo ekonomski iskoristive biljke prije svega na soju, kukuruz, uljanu repicu. A da istovremeno kažem, jedna Holandija i neke druge zemlje koje su u području cvjećarstva, u području upravo proizvodnje povrtlarstva daleko jače itekako taj modus odnosno genetski modificirane organizme koriste. koje su prednosti i dobrobiti genetski modificiranih organizama odnosno molekularne genetike. Svakako to je proizvodnja više hrane na manje zemljišta. Biljke danas rastu tamo gdje ranije nisu uzgajane. Tu je i manja potrošnja pesticida, posebno onih koji zagađuju okoliš. Svi zaboravljamo ustvari da je proizvodnja genetski modificiranih organizama ustvari upravo i počela da bi se smanjila količina pesticida, odnosno da bi se jednim tretmanom recimo zaštitila soja a ne sa pet, šest prskanja i više, kada su se unosile goleme količine aktivne tvari pesticida u tlo. Prema tome, upravo zaštita okoliša je bila na prvom mjestu. I s druge strane, upravo i to pojeftinjuje proizvodnju a time i povećava produktivnost. Da bi javnost imala ispravan stav o genetski modificiranim organizmima prije svega moramo poznavati elementarne probleme genetskog inžinjerstva, gene, genoma, saslušati stručnjake i argumente za i protiv. Meni je jako žao što danas smo upravo, recimo zakon praktički o koegzistenciji genetski modificiranih organizama, a da ovdje nije agronomska struka koja bi upravo o proizvodnji, o mogućnosti prenošenja pole na izolacijskim zonama itd. mogla nešto više progovoriti, jer medicina, zdravstvo govori sa aspekta zdravstvene problematike, ali ne proširuje, a mi smo se ovdje upravo usredotočili na živi organizam, na njegovo širenje u prirodi itd. Ja ću kratko samo prijeći gdje su dileme. Prvo, postavlja se pitanje postoje li kemijske razlike između konvencionalno proizvedene hrane i genetski modificirane hrane. Za sada znanost nije pronašla razlike. Sigurnost konzumacije, jednaka kao i kod konvencionalne proizvodnje. Alergične mogućnost, da jednako, ali ne ništa više nego što je konvencionalni način. Ako je upotrijebljen gen kikirikija, a netko je alergičan na kikiriki normalno da će bit alergičan i na tu hranu, ali to nije ništa više nego što je, kažem, u ovoj klasičnoj proizvodnji. Kakav efekt imaju genetski modificirani organizmi na prirodu tj. postoji li mogućnost transformacije genetski modificiranih organizama u korove? Na ta pitanja znanost je dala odgovor. Niti jedan proizvod nije dat na tržište da nije zasnovan na znanosti i ispitan od znanosti, tj. da bi proizvod bio registriran za registraciju je nužno znati i priložiti istraživanja, doslovce konstrukciju organizma. Koji je gen upotrijebljen i kako djeluje na biljku, kako utječe na zdravlje na ljudi? Da li je sam po sebi toksičan i da li je alergen? Kuda ide u okoliš gen, da li se može proširiti na nemodificirane biljke? Što se s njime zbiva u tlu? Kako utječe na vodu, ali i kako utječe na ostale insekte, ptice, ribe itd.? Meni je vrlo tužna rečenica kad protivnici genetskog inženjerstva koriste argumente će korporacijskih monopola nad sjemenom i proizvodnjom genetski modificirane hrane. Prvo, zaboravljamo da je sjeme najjeftinija karika u lancu proizvodnje, a prisjetimo se, evo ponavljam to x puta, kukuruza. Da li netko danas sije kukuruz iz prošle, odnosno vlastito sjeme? Potpuno je normalno da se svake godine koristi novo sjeme, da se to sjeme kupuje i vjerujte da nema hibrida mi bismo ipak danas daleko gladniji bili i svijet bi proizvodio daleko manje hrane. Prema tome, i tu smo ovisni o nekome tko će to sjeme proizvesti. Ono se ne proizvodi doma. Na kraju krajeva, ja ću dati najsvježiji podatak sada. Svi jednostavno, pune su novine, jer naši poljoprivrednici kukaju morat ćemo sijati vlastito sjeme jer nemamo novaca za nabavu, da i oni žele to sjeme. Prema tome sjeme je nužno mijenjati, nužno je uzeti kvalitetno sjeme, nužno je uzeti dorađeno sjeme. Prema tome, koju ulogu tu imaju velike korporacije osim da nam dostave kvalitetno sjeme? S druge strane, nije li to možda bojazan samih genetičara koji su do sada 10, 15 godina morali uložiti u proizvodnju neke nove sorte, novog hibrida, nove pšenice, a danas to genetika vrlo brzo može poznajući gene, zna koje svojstvo želi popraviti. Doslovce karikirano izreže gen, prenese a da se pri tome ne vodi računa da se daleko više biljnih i životinjskih životinjskih vrsta uništi u Južnoj Americi, Indiji, Africi gdje se sijeku i pale šume u nastojanju čovjeka da utaži glad. Ne bi li možda bilo bolje umjesto pomoći siromašnim povremenim isporukama hrane, možda bi bila učinkovitija pomoć da ih trajno nahrani kroz edukaciju i kroz primjenu upravo znanosti molekularne kemije. Upravo zato što se stvorila upravo ova GMO panika itd., selekcionirana riža koja ima daleko više vitamina nego što inače ima klasična riža koja bi spasila mnoge živote djece danas nije dana na tržište jer jednostavno molim, to je genetski modificiran organizam. Međutim, da li od dva zla treba birati manje? Da li na ovaj način spasiti tisuće i tisuće djece, a možda će, kažem karikiram, zbog neke alergije u datom momentu možda koje dijete umrijeti, ali ne od alergije, od vitamina nego od nečega drugoga. Prema tome, mislim da ovdje itekako je važno da vodimo brigu da način proizvodnje nije uvijek garancija kvalitete. Mi imamo dobre genetski modificirane proizvodne hrane, mi imamo dobre konvencionalne proizvodne hrane, a tvrditi da je samo organski proizvedena hrana zdrava vrlo je štetno. Reći ću vam samo primjer, špinat i nitrati i nitriti. Neka pogriješi se u organskom gnojidbi, nek' se slože faktori mineralizacije, moguće je i uz organsku proizvodnju dobiti štetan špinat, štetnu salatu koja nije pogodna za konzumaciju. Prema tome, mislim da se ne trebamo isključivo orijentirati što i kako dati na tržište, već mislim da treba voditi računa da hrana bude zdrava, da hrana bude i sve pravilno obilježeno, da damo ljudima izbor da biraju ono što žele i ono što mogu platiti, a ne sijati strah i strah naplaćivati. Hvala lijepa. Hvala, gospodine potpredsjedniče. netko igra Boga i ne zna kako će to završiti. I drugo što je važno istaknuti, pa nije samo jedna struka tu najvažnija, dakle ovdje treba dati prostor za mišljenje ne samo agronomima, već i liječnicima, biolozima, bioetičarima jer je ovdje riječ o multidisciplinarnom pitanju koje itekako može imati posljedice na naše živote. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane dame i gospodo. Naime, vidjeli smo da i ova izmjena i dopuna zakona, kao i kad je bila rasprava o osnovnom zakonu uvijek je prigoda da se ponovno otvori ova široka rasprava o tome je li znanstveno dokazan štetni utjecaj GMO-a na zdravlje ljudi, koliko su uopće pouzdana dosadašnja istraživanja, zašto je hrana koja sadrži manje od 0,9% GMO-a ne mora se posebno deklarirati. Zašto je to baš 0,9% a nije ne znam 0,8 ili 1,2%. Je li to odluka donesena na temelju znanstvenih istraživanja ili se jednostavno radi o političkoj odluci i kompromisu kojim je konzervativna Europska unija ipak morala popustiti pod pritiskom globalnog tržišta. Je li pitanje GMO-a samo gospodarsko pitanje ili je to i etičko pitanje? Ali etičko i to sa dva potpuno suprotstavljena stajališta koje jedno drugo gotovo isključuju. Dakle, s jedne strane kao odgovor na rastući problem stanovništva i problem gladi u svijetu, a s druge strane jedno oprečno mišljenje da je to gruba intervencija u prirodu. stavovi javnosti kao što vidimo i ovdje u sabornici su iznimno podijeljeni. Ono što treba reći kada govorimo o Hrvatskoj i GMO-u, da Republika Hrvatska se ponaša u skladu sa najkonzervativnijim stavovima Europske unije što god to značilo. Važno je napomenuti da je u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar ustrojen i akreditiran prvi laboratorij za genetski modificirane organizme za kontrolu GMO-a, za hranu, stočnu hranu i sojine proizvode što smatramo da je iznimno važno. Jer kada smo imali unazad nekoliko godina kontaminacije i pojavu tih slučajeva analize koje smo radili u Republici Hrvatskoj nisu bile relevantne u sudskim procesima i zato je, morali smo te analize raditi u inozemstvu. Zato je iznimno važno osnutak ovog laboratorija. Naime, kada se govori o ovom zakonu treba ponovno poći od pitanja kakvu štetu za ljudsko zdravlje može proizvesti genetski modificirana hrana. Naime, na to pitanje znanost i struka nisu dali konačne odgovore. No, ono što je poznato i o čemu svjedoče rezultati znanstvenih istraživanja, a to je da se u prirodi konvencionalne biljke mogu kontaminirati GMO biljkama i da u tom smislu GMO doista predstavlja opasnost za genetiku biljaka i očuvanje biološke raznolikosti. Zato klub HDZ-a smatra da treba ozbiljno preispitati poglavlje koje govori o koegzistenciji tradicionalnih i GMO usjeva i mi smo to uobličili zajedno sa klubom HSS-a i u obliku amandmana. Naime, niti u Europskoj uniji ovo područje nije regulirano jedinstveno. Štoviše, zemlje članice imaju i izuzeća, odnosno mogućnost to područje regulirati na osnovi vlastitih procjena. Koegzistencija je vrlo teško kontrolirani mehanizam koji propisuje zakon, a koji bi sa sigurnošću i pouzdanošću spriječio kontaminaciju tradicionalnih usjeva GMO. Ne treba govoriti kakav bi to utjecaj moglo imati na održivost ekološke, odnosno organske proizvodnje, odnosno nije moguće posebno u uvjetima poljoprivrede kakva je na žalost danas u Republici Hrvatskoj da imamo veliki broj posjeda, da su posjedi rascjepkani, da je veliki broj vlasnika itd. Dakle, sigurno je da to sve onemogućava da se ove stvari drže pod kontrolom tako da se izbjegne mogućnost kontaminacije između tradicionalnih usjeva i ovih koji sadrže sjeme koje sadrži GMO. Drugo, moramo se jasno i odrediti. Naime, kao zemlja koja preferira, dakle u svom nekakvom imidžu da smo zemlja zdravog okoliša, turizma, bogatih izvora vode s perspektivom velike ekološke proizvodnje itd. Dakle, tu moramo vidjeti i i uopće što znači snažnija zastupljenost GMO-a u proizvodnji. Dakle, u onom psihološkom smislu i u smislu očuvanja ovog našeg imidža, dakle jedne turističke zemlje, ekologije, ekološke proizvodnje itd. Kada je u pitanju hrana koja sadrži GMO u postotku iznad 0,9% i koja se mora deklarirati to je ipak dakle kada je ta hrana u pitanju sustav u kojem su stvari pod kontrolom. Dakle, potrošač jednostavno ima mogućnost izbora. Ako je nešto deklarirano, ako na toj hrani piše da ona sadrži genetski modificirane organizme, znači na potrošaču je jednostavno i zbog cijene i zbog njegovih da li predrasuda ili manjka predrasuda ili ne znam čega drugoga. Znači, on jednostavno ima mogućnost izbora. Međutim, ovdje u slučaju koegzistencije nema se toga pravo na izbor i situacija nije pod kontrolom. Zakon se trudi stvoriti korektne okvire. Dakle, u svim tim propisima, no zaštita od kontaminacije nije zajamčena. A kažem prije svega i zbog naše strukture poljoprivredne proizvodnje. Zato klub HDZ-a predlaže da se iz zakona izbrišu odredbe koje reguliraju koegzistenciju. Sigurno je da mi sa ovim amandmanom i ovim stavom nećemo riješiti taj problem. Mi možemo imati situaciju da u našem susjedstvu ne znam od Bosne i Hercegovine, Srbije itd. da imaju polja sa takvim uzgojem i da jednostavno mi se ne možemo u tom smislu do kraja zaštititi. Ali na neki način već samim uvođenjem u zakon to je jamstvo da je ta mogućnost puno manja, da se ona nastoji minimizirati. S druge strane isto tako klub podržava izmjene i dopune u onom dijelu gdje se usklađujemo sa zakonodavstvom Europske unije i isto tako uvažava se i ovaj dio činjenice da je došlo do u sustavu Sanitarne inspekcije i da je ona sad iz državne uprave prešla u Ministarstvo zdravstva i da ima nadležnost nad GMO hranom. Također je za pozdraviti i ove izmjene u sustavu inspekcije, dakle da postoji mogućnost naplate mandatne kazne na licu mjesta za počinitelje prekršaja, te isto tako za ponovno počinjenje istovjetnog prekršaja, izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine ili pravnoj ili fizičkoj osobi i kažnjavanje za pokušaj prekršaja sukladno odredbama prekršajnog zakonodavstva. Također, tijekom rasprave o ovom zakonu treba uzeti u obzir i činjenicu da je 18 županija u Republici Hrvatskoj kao što je ovdje bilo riječi proglasilo se područjem slobodnim od od genetski modificiranih organizama i u tom smislu je prijedlog i ovog jednog našeg amandmana da se odluke županija koje su se proglasile slobodnima od GMO da one postaju važećem i isto tako da se isključuje mogućnost da Vlada Republike Hrvatske uredbom u okoliš uvodi znači GMO reprodukcijski materijal na tim područjima. I evo na kraju klub HDZ-a će podržati ove izmjene i dopune zakona

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ne znam je li tko od vas ikada sadio pome, pa onda skidao one zaperke, pa onda sve ti ruke mirišu još satima, to traje jedan ugodan miris, gotovo da je parfem. …/Upadica se ne razumije./… Pomidore, pome. tražili smo riječ rajčica, paradajz, paradižnik i te stvari, pa sam ostao na pomidorima, jer i pomama, kao što kažu pomična salata ili pomična šalša, nego vi znate što je to. U svakom slučaju isto tako te pome, toplo onako kad onda, pamtim iz djetinjstva, pome pa sa dva zrna soli ljeti, onako ljeti to je divota. Voda ide na usta, je li tako Ivanka? Međutim, sve češće jedemo neke druge vrste poma, sa krasnim nazivima, recimo pome Monte Carlo izgledaju izvrsno, iznutra je to drvo i voda i bez ikakvog okusa. Stvari se mijenjaju. Ja sam se možda smijao svojim starima kad bi govorili da je sve gore i gore, a došao sam u tu fazu da ja govorim kako je hrana sve gora i gora. Međutim velika glad u svijetu svakako nagoni na potrebe rješavanja tog problema, da bude što manje gladnih, da se osigura što veća količina hrane, no međutim kad god postoji potreba za nečim raste i profit koji se na toj potrebi može odraditi naprijed. Pa mislim da je i u ovome ugrađena jedna doza profita, a ne samo jedna doza skrbi nad izgladnjelošću jednog velikog dijela svijeta. Naime, sve više smo nekako svjedoci gubitka povjerenja u puno toga što dolazi globalnim putevima ovih dana, ovih godina, ovih zadnjih decenija, pa tako više ne vjerujemo niti da je u Wall Streeatu nastala kriza baš sama od sebe, nego mislimo da su je generirali neki i da se onda širila kao tsunami po čitavom svijetu s određenim ciljem, možda da padnu vrijednosti nekretnina pa da oni koji su novce spremili sa strane ih iskoriste za kupovinu. Ne vjerujemo više niti da su neke svinjske ili ne znam koje ptičje gripe tek tako slučajni prirodni fenomeni, nego kao da se lansiraju ne bi li se prodali neki medikamenti, maske za lice i takve stvari. Jednostavno gubimo povjerenje i u liječnike koji te šalju od jednoga do drugoga, ne bi li ta jedno vrijeme puno komercijale išlo naprijed, a pogotovo u farmakologiju i puste lijekove koji se daju i nemilice troše. Pa čak i sada za razliku od lijekova ti savjetuju …/Govornik se ne razumije./…, a to je zapravo samo jedan skuplji vid liječenja na drugačiji način, tako da misliš da su i optužbe na račun lijekova samo zato da bi se komeopatija …/Govornik postoji jedno veliko rastuće nepovjerenje u pogledu svih tih stvari koje se događaju, pa tako i u pogledu GMO-a. I nije li možda to čak jedna …/Govornik se ne razumije./… naopako da netko, ona zdrava, ukusna sjemenja koja koja pamtim od tih poma, ili trešanja, u kojima je još uvijek bilo mesa, pa smo ga pokušavali izbjeći jesti, pa da netko sprema sa strane, tako pravi neke zalihe nekih kvalitetnih sjemena, pa da u trenutku kad se kriza sa GMO-om na jednu veću razinu najedanput iskoristi za jedan veliki profit. Mnogi razne stvari sumnjaju zato šta je pitanje etike dovedeno na jednu vrlo nisku granu i kad govorimo o sjemenu, koji je kolegica Zdenka spomenula, onda to sjeme se često puta eto manifestira i kao sjeme zla, a ne kao neko sjeme dobra. Ja bih nemajući znanstvena znanja u pogledu GMO-a, ali naravno iz opće kulture znam o čemu se radi, kako se to nastaje, šta se intervenira, apostrofira u ovom trenutku za sada pitanje etike. Mislim da je pitanje GMO-a u ovom slučaju vrlo važno jedno etičko pitanje, manipulacije sa genetskim materijalom, ali isto tako kad govorimo o genetski modificiranim organizmima znamo da je i čovjek genetski, da je čovjek isto organizam i da te genetske modifikacije čovjeka, nema kolegice Vac koji me zadnji put na temu genetike i mogućeg rasnog pristupa upozorila na moguće drugačije tumačenje moje izjave, ali je činjenica da genetska modifikacija organizama se ne zaustavlja i da na neki način ulazimo u jedno minsko polje za koje niti ne znamo da je minsko polje i da ne znamo hoćemo li nagaziti na neku minu danas, sutra ili kad, jer sve neke promjene koje nastaju ipak se manifestiraju svojim posljedicama puno vremena kasnije. Zato sam pristalica jedne konzervativne metode u bilo čemu, a imali smo i nedavno i raspravu u Saboru na jednu drugu temu gdje se isto radi o intervenciji na ono šta je dragi Bog stvorio ili priroda ako netko ne vjeruje u Boga. Ja vjerujem. I čini mi se da na određeni način počimamo sve češće i sve više uzimati ulogu dragoga Boga ne bi li neke stvari prilagođavali sebi, umjesto da se prilagodimo onome što zatičemo u svom okolišu. Zakon koji je predmet ove rasprave svakako predstavlja jednu rekao bih dobru prilagodbu obavezama koje dolaze za usklađenje sa nekim svijetom. U zakon su ugrađeni modaliteti koji GMO svoje na najnižu razinu opasnosti,pogotovo uz dva amandmana koje sam imao prigode pročitati, u pogledu koegzistencije, odnosno nekoegzistencije GMO usjeva i konvencionalnog ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda. Svakako je važno nacionalna strategija koja bi o tome donijela svoj sud. Ali je isto tako vrlo važno ono za što se svi zalažemo da čovjek ima pravo izbora. Dakle ono šta već danas sa 18 županija čini mi se postoji, da se ostavi ta sloboda, da županije određuju hoće li biti GMO slobodna zona, free zona, rasterećena GMO usjeva i svih rizika koje GMO sobom nosi i da se barem u određenim područjima Hrvatske sa sigurnošću može kazati da te opasnosti ne postoje. S druge pak strane bih htio istaknuti da Hrvatska ima te prednosti kvalitetne i dobre hrane, čak i u količinama koje danas nisu ni iskorištene u onoj dimenziji u kojoj bi mogle biti. Ta hrana može biti naša nafta, samo je pitanje hoćemo li imati dovoljno ljudi i hoće li biti ljudi zainteresiranih da tu našu naftu vade vani. I mislim da bi nam baš u svijetu GMO hrane, ono što danas na svjetskim tržnicama i dućanima prodaje sa 30, 40% skuplje od normalne hrane, normalne pod navodnicima, odnosno GMO tehnikom proizvedene, predstavlja veliki hit u svijetu, sve više ljudi se na takav način hrani, sve više se dućana sa takvom hranom otvara, što znači da ljudi svugdje u svijetu ipak razlikuju jednu i drugu kvalitetu prehrane. Nažalost postoje koji su gladni, ljudima koji su gladni treba pomoći. Ima kao što je kolega Dorić kazao, postoje manja i veća zla, birajmo manje zlo koje može biti, ali smo svjesni da svo zlo ne moramo sebi priuštiti, ako na to nismo prisiljeni. Čudi me jedino u raspravi, naročito od kolegice Holy koja izuzetno je zainteresirana i zastupa sve ekološki pozitivne, po mom sudu, teze da se u svojoj raspravi u ime kluba SDP-a više ponašala kao politikant nego iskreni zastupnik za ovo jer je, ja takav imam dojam, jer je više govorila o Vladi nego o GMO-u i problemu GMO-a i govorila je na način samo da se dokraja dođe kako Vlada nije sposobna, a mislim da je tema o GMO prehrani izuzetno važna i da ne bi trebala biti tako politizirana. U svakom slučaju podržavam ovaj zakon uz njegove amandmane, uz navedene amandmane klubova HDZ-a i HSS-a kao nešto što osigurava garanciju jedne minorno opasne kako bi doživio primjene GMO-a na području RH. Zahvaljujem. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, samo sam želio evo replicirati iako nema ovdje kolegice Holy, ja ne vjerujem da je ona to učinila u nekakvoj zloj namjeri. Ona uistinu vjeruje u to da ta tehnologija je inferiorna u odnosu na ono što pruža konvencionalna, jel tako ili ekološka poljoprivreda. Prema tome nemojmo jedni druge optuživati, pokušajmo jedni druge uvjeriti, to je geslo zbog kojeg sam se javio. Dakle, pokušajmo jedni druge argumentima uvjeriti. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Jerko Rošin. jednog ekološkog življenja i zato se čudim i zato mi je žao da je u ime kluba govorila više politički nego onako kao što bi govorila u interesu teme o kojoj smo raspravljali. Dakle, nije prigovor na kolegicu nego na njeno govorenje u ovoj prigodi. Gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Danica (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih uvodno problematiku oko GMO-a podijelila na 3 nivoa. Prvo, zbog nedovoljnog poznavanja problematike prva reakcija svakoga od nas je želja da se branimo i štitimo od nepoznatog. Čvrsto sam uvjerena, evo danas i mi to dokazujemo, da naša javnost ne zna dovoljno o problematici. Drugi nivo ili stepenica je logična, trebali bismo dakle problematiku pokušati upoznati i razumjeti uz pomoć naravno struke i znanosti. Treći nivo je, dakako vodeći se relevantnim saznanjima, odrediti hoćemo li pokušati regulirati suživot s novinom ili ćemo sve skupa zabraniti i gurati daleko od sebe. Gdje smo mi kao zemlja u odnosu na ova 3 nivoa? Po mojoj ocjeni mi smo preskočili i još uvijek preskačemo drugi nivo na kojem bismo kao što sam rekla problematiku trebali upoznati i razumjeti. Dakle, s prvog nivoa mi skačemo na treću poziciju. Na toj trećoj poziciji kao što vidimo nema nesvrstanih. Dijelimo se na one koji su za GMO i na one koji su protiv. Nakon 1998. godine u kojoj smo donijeli početnički zakon i zabrane Hrvatskog sabora o GMO-u krenuli smo u izradu zakona 2005. godine kojim smo uz pomoć niza drugih podzakonskih akata uredili obranu i zaštitu od nečega što nismo upoznali jer ni država, a ni znanstvena zajednica nisu napravile dovoljno u educiranju javnosti. Naime, znanstvena istraživanja na GMO-u u Hrvatskoj su zabranjena. Nisam 100% sigurna, ispravite me ako nije točno. Dakle, javnost se u takvoj situaciji snalazi na različite načine i većina ostaje na onoj prvoj razini o kojoj sam govorila gdje se zbog neznanja stvari mistificiraju, ostaje strah i nepovjerenje prema nepoznatome. Mi kao mala zemlja sa mnogobrojnim susjedima ne možemo i ne smijemo ignorirati činjenicu da GMO postoji. Mi kao zemlja možemo željeti zabranu ulaza u našu zemlju, ali moramo imati na umu da će naši prvi susjedi možda udomiti GMO i što onda? Europa je pokušala upoznati GMO. U mnogim velikim zemljama EU provedeni su neutralni i neovisni laboratorijski i poljski pokusi s GM hranom i usjevima. Zadaća je bila objektivno procijeniti rizike i učinkovitost GMO u polju. Rezultat, i tu ću prenijeti stav i misli doktora Šimića, znanstvenika Poljoprivrednog instituta iz Osijeka, on kaže: "Rezultati su pokazali niti je GMO tako rizičan kao što tvrde ekolozi, a nije ni tako učinkovit kako propagiraju multinacionalne biotehnološke kompanije." I prije nego bih završila ja bih predlagatelju zakona postavila nekoliko pitanja. Da li je o prijedlogu zakona raspravljalo Vijeće za GMO Vlade RH? Drugo, da li se osigurao zakonski minimalni rok od 30 dana za javnu raspravu po ovom prijedlogu zakona? Treće, zašto se u člancima 8. i 9. prijedloga ovog zakona produljuju rokovi s 5 na 10 godina? I četvrto što se primjerice može smatrati poslovnom tajnom? Pojam se spominje u članku 13. prijedloga ovog zakona. I rezime. Ja kao i svi zastupnici kluba HNS-a očekujemo decidirane stavove struke i znanosti naše zemlje vezano uz problematiku GMO-a, a posebno o GM usjevima. Tako dugo dok toga stava nema, ja dajem apsolutnu prednost ekološki organskim uzgojenim usjevima, tim više što smo zemlja očuvanog tla i ogromnih površina, koje kada bi se stavile u funkciju, mogu prehraniti vlastito stanovništvo i ostvariti izvoz proizvoda koji se u Europi i svijetu traže i odlično plaćaju. Hvala vam lijepo.

Kurelić. Izvolite. teško je o ovoj problematici, a i nakon vašeg izlaganja reći previše toga suvislo. Teško je braniti neke teze nakon izlaganja profesora Dorića, jer one su produkt njegovog znanstvenog rada i stoga pogleda, njegovog pogleda na ove izmjene zakona, ali isto tako mogu reći da će moj put negdje biti srednji i da ću pokušati upravo stoga što je rekao da će mnogi imati različita mišljenja od njegovih, a kao medicinar praktičar iznijeti svoja mišljenja. Naročito mi se svidjela u onom dijelu diskusija gospodina Rošina, diskusija koja proizlazi iz praćenja ove problematike u u ljudima koje ova problematika okružuje. Jednostavno iskreno i pokušavajući odnositi se, odnosno dati svoje kritičke osvrte na etičke probleme GMO-a. Što ukratko reći o GMO-u? Prenošenje gena dakle nasljednih faktora između ... životinja, bilje, bakterije ili virusa u drugi organizam, najčešće biljku mijenja se nasljedna osnova pojedinog organizma, nastaje novi organizam u kojem je ugrađen materijal koji u njemu prirodno ne postoji, ali će sada tu zauvijek sada ostati i predavati se sljedećim generacijama. raspravi u ovim prethodnim raspravama čuo i pojam i genetski modificirane hrane s kojim se apsolutno ne slažem. Nasljedno možemo modificirati samo organizam, a ne hranu. Naime, gen djeluje samo u okviru organizma, a ne kao začin u hrani. Dakle, postoji samo hrana u kojoj se nalazi genetski modificirani organizmi. U srazu argumenata koji su za i protiv uvođenja genetski modificiranih organizama, temeljem dosadašnjih spoznaja mogu slobodno reći da su daleko vjerodostojniji oni koji upućuju na rizike uvođenja GMO-a. Svi oni koji propagiraju uvođenje genetski modificiranih organizma pod izlikom da će to riješiti problem svjetske gladi, te da će se time stvoriti organizmi otporni na razne bolesti, koji svake godine odnose veliki dio uroda, stvoriti organizme koji će biti otporni na temperaturne ekstreme, organizme koji će imati kraći period dozrijevanja čime se povećava broj žetvi, pokazali su se često puta neopravdanim. Oni koji navode rizike uvođenja GMO organizma i njegovu štetnost po okolicu, daju daleko prihvatljivija rješenja. Primjer Gotfield Walkera koji je bio prvi poljoprivrednik u Njemačkoj državi u Hessenu ovlašten za sjetvu GMO kukuruza krajem devedesetih godina prošlog stoljeća. Nakon ... krava i dijelom novog stada koje se rađalo sa deformacijama kao posljedica hranjenja GMO kukuruzom, testovi u nezavisnom laboratoriju pokazali su da je njegova zemlja na kojoj su bili kukuruz i krave toksična kao i organi njegovih mrtvih krava. Svojevremeno su bila vrlo popularna istraživanja vodeće ruske biologinje Irine Irine Ermakove koja su pokazala veliku štetnost na žive organizme kao posljedicu hranjenja GMO sojom. Neću navoditi više primjere. Interesantno je napomenuti da su lobiji koji su propagatori i pristalice proizvodnje GMO organizama, prvenstveno nakon objave obično počnu moćnu mašineriju za odnose sa javnošću da se ocrni ovakvo istraživanje, a ne da točnost ili netočnost ovakvih istraživanja pokušaju oploditi nova istraživanja koja bi pobila ove spoznaje. Današnje spoznaje i nivo tehnologijama kojima se danas stvaraju genetski modificirani organizmi, neće riješiti kao što sam već rekao probleme gladi u svijetu. Dosadašnja saznanja daju sumnju na opasnost široke upotrebe genetski modificiranih organizama. I što onda stoji iza toga ako ne ogromna moć koja bi mogla pripasti samo malom broju tvrtki koje bi bile vlasnici patenata na genetski modificirane organizme, te njihov mogući monopolistički položaj na tržištu. A budući da se moramo hraniti, tržište na kojem će dominirati hrana sačinjena od genetski modificiranih proizvoda, donosi bezgranične profite. Slijedom ovog u razdoblju od nešto više od dva desetljeća, znanost koja se bavi genetski modificiranim organizmima, omogućila je šačici privatnih globalno poljoprivredno industrijskih kompanija, da osigura čvrsto uporište i patentna prava na svjetsku proizvodnju takvih osnovnih prehrambenih proizvoda i žitarica kao što je riža, kukuruz, soja, a uskoro i pšenica. I tu onda stoji dio izreke, bivšeg američkog ministra vanjskih poslova Henrya Kissingera, kontroliraj hranu, pa ćeš kontrolirati i ljude. Dominantni problem po mom mišljenju donošenja izmjena ovog zakona, skriva se u činjenici da bismo njegovim usvajanjem no u međuvremenu došlo je do amandmana, bio široko otvoren put uvođenjem GMO-a kod nas. Zašto? Pa vjerujem da ... da ... ovog zakonskog prijedloga su vjerojatno čuli da pčele zuje i da lete sa cvijeta na cvijet, da vjetrovi pušu i da time i geni da tako slikovito kažem lete. Što će nam donijeti onda paralelno sijanje genetski modificiranih usjeva, tradicionalnih usjeva i organskih usjeva? Postoji potencijalna opasnost da bi se geni ubačeni u neku vrstu mogli prenijeti i na nemodificirane primjerke iste vrste. Genetski modificirani organizmi mogli bi u prirodi potisnuti nemodificirane organizme i iz Hrvatske te tako smanjiti biološku raznolikost i imati druge teško predvidive posljedice za eko sustav. Eto, to su bili razlozi koje sam iznio ovdje, koji su mene navodili na glasanje protiv ovakve izmjene ovih zakonskih prijedloga. No, sada su se tu pojavili amandmani pa u konačnici moram reći da te amandmane nisam detaljno proučio vidjeti i onda se odlučiti kod glasovanja. Hvala vam lijepo.

o kojoj govorimo i o kojoj su ostali samo oni koji imaju vjerojatno nešto i reći i smatrali su da trebaju sigurno je značajna kako za nas tako i za čovječanstvo, za ljude i upravo zbog toga i ti GMO organizmi i hrana od njih su moramo reći tekovina danas i moderne poljoprivrede ali kao što vidimo i ovdje danas jer smo ostali tako kasno i ujedno je i tema žestokih diskusija. Da li su to medicinske, političke, etičke, religijske, vezane su uz ovu proizvodnju ali i konzumaciju ove hrane. Kolika je prisutna štetnost učinka na zdravlje tom hranom to nemamo točno definirano i upravo vjerojatno zbog toga su i tolike dileme. Ali zato ipak veliki dio populacije različito reagira na tu proizvodnju. U velikoj većini da li zbog neznanja ili ne znam upravo zbog toga što još to nije toliko definirano ne odobrava se proizvodnja GMO hrane. Prema nekim podacima 75% ispitanika kod nas je protiv GMO hrane i ne želi je konzumirati. Slični rezultati su i u drugim zemljama Europe. Recimo, 76% u Poljskoj je protiv zabrane uzgoja ali u isto vrijeme odobrava se uzgoj hrane GMO. Amerika je više sigurno za GMO nego Europa. U Americi prije deset godina sam bio i imao sam prilike vidjeti i plantaže pamuka GMO-a itd. je jedno drugačije gledanje nego u Europi. Europa je, ovdje je bilo spomenuto, konzervativnija i sigurno da je tako i sami naziv "GMO je jedno od značajnih mjesta na hranu koje se stavlja i zbog toga ta hrana i često puta je i prodavanija normalno. Hrvatska trenutno ne dozvoljava uzgoj ove hrane GMO koja se i uvozi, i ako se uvozi ne smije sadržavati više od onih odobrenih količina a ako ima posebno mora biti i označena. Liberalnost Amerike je puno veća od Europe i Europa se bori upravo evo i sa svim ovim stvarima da taj GMO ne prevladava. Nedavno sam pročitao i da Europska komisija će pozvati ministre poljoprivrede zemalja članica Europe da odobre trgovinu nekim sortama GMO kukuruza. Pri tom će kaže tvrdi se paziti se da se odobreni proizvodi ne donesu neki rizik za ljude, životinje, okoliš. Imamo odobrenih nekoliko kaže kultura kukuruza, međutim u isto vrijeme i Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska i Luksemburg prihvatile su sigurnosne klauzule kojima su izborile mogućnost potpune zabrane GMO-a. Aktivisti za zaštitu okoliša i poljoprivrednici također inzistiraju na potpunoj zabrani takvih proizvoda. Postavlja se pitanje zašto to Europa radi i šta je to točno. Zašto se to čini? Pa zato što postoje sigurno određeni rizici, ovdje su bili spominjani rizici alergije, mogućnost toksičnosti, neželjeno prenošenje rezistencije na antibiotike, pesticide, herbicide. opravdana je bojazan da se povećava broj alergija upravo budući da geni koji su odgovorni za stvaranje bjelančevina se nalaze u ovim dijelovima rada oko GMO-a i mogu postojati određene alergije na te bjelančevine. Isto pitanje toksičnosti. toksičnosti. Nekad se prijenosom gena osim željenih svojstava mogu prenijeti neželjene. Primjerice, svojstva poticaja stvaranja i izlučivanja prirodnih toksina što može za konzumente biti štetno. Isto tako je pitanje rezistencije, antibiotike, herbicide, pesticide koji normalno u takvoj hrani ako ju konzumiramo mogu biti i problematični za ljude. Međutim, posebno nas treba zabrinjavati utjecaj GMO-a na okoliš, bioraznolikost, stabilnost eko sustava. Upravo kroz ovo što smo govorili i stvaranje mogućnosti, stvaranje nekih super korova, modifikacija prehrambenog lanca i Međutim, postoje normalno i dobrobiti GMO-a. Oni su također u literaturi opisani kao poboljšanje organoleptičkih svojstava, rok trajanja, procesa trulenja itd. što sigurno daje jednu bolju kvalitetu održavanja takve hrane. Međutim, izgleda iz svega ovoga ipak oni nisu dovoljno prihvaćeni da bi ulazak GMO-a kako na naša polja pa tako isto i Europe imao jedan veći poticaj. Zbog toga mislim da Hrvatska svakako nije prigodna zemlja za uvođenje GMO-a jer imamo relativno, ovdje je bilo isticano, veće i male parcele na kojima ne bi bilo profitabilno ovakvu proizvodnju. Mi nismo po parcelama, veličini ni Europa a posebno ne Amerika gdje je to mnogo više i korisnije se koristi. A uz to mislim da bi pitanje zaraživanja okoliša, izmjene sustava i struktura bilo prisutno. Da ne govorimo da ako bi se pročulo da naše turiste pa i naše ljude hranimo GMO hranom kraj svih ovih resursa koje imamo za proizvodnju hrane to bi bilo jako loše. I zbog toga i ovo u članku 12. gdje se govori o koegzistenciji GMO-a sa konvencionalno i organski uzgojenom hranom, kojim se uređuju opći uvjeti po ovome što je bilo, smatram da to nije garancija da neće doći do proboja GMO-a u konvencionalni organski uzgoj te upravo zato smatram da trebamo kao navedene zemlje o kojima sam govorio, izboriti u pregovorima i mogućnost potpune zabrane GMO-a, a ne rješavanje ovog pitanja samo sa ovim predloženim amandmanima. I na kraju, gospodin Rošin je otišao, ali ipak bih mu htio reći da gospođa Holy, smatramo ju i velikim pobornikom očuvanja okoliša i zdravlja ljudi i pobornikom usvajanja i novina i razvoja u kojima i sama svojim i bićem i primjerom sudjeluje. A koga interesira na koji način ona to radi, bilo bi dobro da ju pita osobno. Ja ne bih u njeno ime o tome govorio. Hvala lijepa. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bodakoš, spomenuli ste maloprije GMO free, odnosno veliko potraživanje GMO free hrane. Isto tako smo danas u diskusiji, večeras smo čuli da 18 županija se opredijelilo za bez GMO-a, prehranu bez GMO-a odnosno bez genetski modificiranih organizama. Isto tako, glavna grana, mi smo turistička zemlja, znači glavna grana našeg gospodarstva je turizam. Sve više turista traži upravo GMO free, odnosno sve više traže …/Govornica se ne razumije./…, oživljavaju se sela i jača ruralni turizam. Prema tome, turisti iz svojih sredina bježe upravo od GMO hrane. Zamislite, pala mi na pamet kamenica s jedne strane, simbol netaknutosti i čistoće, a s druge strane GMO hrana. Mala smo zemlja, nama je zadatak čuvati i očuvati i u biti takva zdrava hrana bi mogao biti i trebao bi biti brand upravo naše zemlje. Hvala. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. vezano je za to da se i borimo i izborimo da ove resurse koje nažalost nedovoljno koristimo u proizvodnji hrane, to je i naša zemlja i mogućnost proizvodnje i u moru i u rijekama hrana koja je sigurno ekološki može biti najispravnija, koja može biti kao takva i prezentirana ljudi koji kod nas dolaze, a vidimo da od turizma sigurno dobro možemo živjeti, a isto tako da možemo, ako na adekvatan način našim poljoprivrednicima omogućimo proizvodnju, i njih zadovoljiti da kvalitetnije i bolje proizvode i rade i žive. Hrvatskoj nije potrebna GMO proizvodnja jer ima dovoljno svojih resursa i mogućnosti, a i znanja da proizvede organski kvalitetnu hranu koja će biti na tržištu i cijenjena i prodavana. Hvala lijepa.

ne problem nego tema i materija je takva da izaziva dužnu pozornost kako građana, tako i politike. Vezano za sam GMO i genetski modificiranu hranu, ja ću evo odmah u startu pročitati interesantan jedan stav, jedan zaključak kojeg sam skinuo sa interneta, znači nisam ga izmislio, ali se u potpunosti slažem s njime jer sam realan i mislim da nema se šta dodat i oduzet. Međutim, za definitivan zaključak o utjecaju genetski modificirane hrane na ljudsko zdravlje morati ćemo pričekati. U genetskom modificiranju ne postoji ništa a priori samo po sebi loše, ali genetski modificiranu hranu ne bi trebalo i ne treba uvoditi bez sigurnosnih mjera opreza upravo zato jer postoje mnoge nedoumice. Duh je pušten iz boca kao puno puta do sada u povijesti i nemoguće ga je vratiti više natrag. Zato ne treba gajiti iluzije o budućnosti čovječanstva bez genetski modificirane hrane, ali se treba što bolje pripremiti da bi se što bolje dočekala ta budućnost. Mislim da to je ono što je realno. Čovječanstvo raste, ljudi rastu, potrebe za hranom su sve veće, glad je prisutna u svijetu i genetski modificirana kao jedan mehanizam je tu. Međutim, genetski modificirana hrana je jedna odnosno tehnika, tehnologija, a tu je doktor Dorić i doma u tom području. Moram reći da je to jedno, i vjerojatno ćete se složit, od najznačajnijih dostignuća i otkrića u tom dijelu nauke. Nesporno je da genetsko modificiranje da genetsko modificiranje hrane izaziva velike rasprave u području biotehnologije, da su debate i rasprave i političke i etičke pa i religijske i o njima još uvijek do dan danas mnoge stvari nisu do kraja razjašnjene. Složit ćete se da je nauka i znanstvenici, imamo znanstvenike i pro i kontra. Argumenti kontra su uvjerljivi na način da, evo ja sam imao prilike pročitati jedno istraživanje koje je provedeno u Americi gdje dokazuju da je porastao postotak alergija, trovanja, crijevnih bolesti. Isto tako, imamo istraživanja koja govore u prilog genetski modificiranoj hrani. Činjenica je da je ona u Americi raširena. Amerika je već donijela i propis s kojim više niti ne označava u dućanima, odnosno u prodaji genetski modificiranu hranu, praktički ju je izjednačila sa konvencionalnom. Isto tako je činjenica da je velik taj pritisak kompanija koje se bave proizvodnjom hrane na takav način, jer se radi i o količinama i o sjemenu itd., da osvaja nova tržišta. No slažem se da Hrvatska nije tržište u tom obliku interesantno. Vjerojatno su to azijske zemlje, Afrika, Azija itd., međutim interesantni smo u svakom slučaju u svom postotku. Činjenica je da znanstvenici i nauka, da li nisu na pravilan način još uvijek iskomunicirali to sa građanima, sa ljudima, ja mislim da nije iskomunicirano. Zato danas u Hrvatskoj između 60 i 70% ljudi odgovara na pitanje a priori protiv genetski modificirane hrane. Ali isto tako gotovo 60% kaže da nema informacija, odnosno hajmo reći da ne zna o čemu se radi. A nitko nije rekao danas o jednoj predrasudi što je gospodin Rošin, kolega Rošin prije govorio. Ja sam imao priliku vjerojatno zato što živim u pograničnom području sa Italijom, pa vjerojatno srest se sa ne bih rekao genetski modificiranom, tu ste vi doma stručnjaci nego sa modificiranom hranom, pa kad smo se susreli sa povrćem na tržnicama u Trstu preko u Italiji, ja vam moram reći da su ljudi gradili prema modificiranoj hrani upravo na tome. Jer ta hrana ono što smo mi vidjeli izgledalo je lijepo grdo kako bih to objasnio. Jedna paprika koja je normalna tamo je paprika od kile. Pomidori su ogromni ko' tikve itd. Znači hrana gdje su ljudi rekli, evo vidiš to je izmodificirano, to izgleda kao plastično, to je umjetno i praktički govorili smo da je to umjetna hrana. Na žalost ta hrana je danas oko nas, te hrane ima sve više stvorila se atmosfera, neću reći svijest kod ljudi da je hrana proizvedena biološki kod kuće pravilna hrana, ispravna hrana čista, pogotovo ako je biološki proizvedena bez umjetnih gnojiva itd. i tako bliže. I stvorila se znači u konačnici a priori ocjena i stav genetski modificirana negativna, umjetna. Tko zna što je tamo napravljeno. Hrana ova proizvedena doma, proizvedena u našim vrtovima, u našim njivama je ispravna hrana. Što bi rekli ona parola "domaće je domače". Međutim, na tome je stvorena. E sada, di smo mi u svemu tome? Hrvatska s obzirom da to nije samo stvar Hrvatske i hrvatskih građana, Europa je konzervativna po pitanju genetski modificirane hrane. Praktički mi se tu uklapamo u to, u taj dio europski da kažem. sve ovo što mi preferiramo zdravu prehranu, domaću hranu, biološki proizvedenu, čistu a imamo hvala Bogu bogom dane i njive i parcele. Na svu sreću jedina stvar dobra je u tome što ih nismo previše zagadili prljavom industrijom itd. uz ono što jesmo, ali generalno imamo čisto da danas ta Europa honorira tu priliku da može doći u Hrvatsku ljetovati na more, pojesti biološki čistu hranu kroz agro turizme, kroz razne oblike koji se razvijaju od Istre pa do Dubrovnika i sve više i u unutrašnjosti u kontinentu i to je jedna praktički pogodnost, jedna prilika gdje je grad, dobar dio građana Hrvatske već danas ostvaruje jedan kvalitetan prihod, da ne kažemo i o poljoprivrednicima koji proizvode isto tako hranu. Moram reći kad sam rekao prije o građanima da dobar dio poljoprivrednika je protiv genetski modificirane hrane, ali kad pitate ljude zašto ne razlikuju ono što je govorila kolegica Ćuhnil, mislim da je ona agronom i da je govorila o svemu onome što se događa, odnosno šta ste i vi kolega Dorić govorili. Ljudi ne razlikuju to da li je miješana vrsta životinjska sa biljkom ili je to modificirano na način na koje se modificira sjeme već desetak, petnaestak godina. Prema tome, to je sve stvorilo jedan otpor prema genetski modificiranoj hrani i normalno u ovoj situaciji sada na žalost je politika ta koja mora osluškivati što kažu građani, što kažemo mi i iznaći najbolja moguća rješenja u ovoj situaciji. U ovoj situaciji mislim da nije dobro da se sa genetski modificiranom hranom, pa niti u ovoj situaciji omogući da može egzistirati ili biti u suživotu sa konvencionalnom znači uzgojenom hranom. U budućnosti vidjet ćemo ako se uvjere ljudi, a kako godine i vrijeme prolazi ono što sam rekao na početku ako će prevladati saznanja, mjerila i vrijednosti da je ta hrana ispravna, dobra, da ne utječe na ljude itd. A sve ono što danas imamo i određene informacije i ja bih rekao i strahove onda ćemo doći možda vjerojatno u situaciju da se otvorimo otvorimo prema takvoj uzgojenoj hrani. Prema tome, u ovoj situaciji nema potrebe da idemo u to. Apsolutno podržavam amandmane koji će biti dani na taj prijedlog zakona, jer on sada umnogome mijenja mijenja prijedlog. Ja neću reći da ću biti protiv tog prijedloga sad uz ove amandmane normalno pod uvjetom da se oni prihvate. Drago mi je da je i Parlament došao u priliku da i vladajuća većina upravo, da Parlament utječe na određena zakonska rješenja. Na žalost, mi smo gotovo uvijek bili u prilici da prihvatimo ono što nam se predloži. Međutim, vjerojatno ćemo sad biti u prilici da zajedno i vladajuća većina i opozicija utječemo na prijedlog kojega je Vlada izradila. Prema tome, evo ga ja vjerojatno nisam ništa pametno rekao o tome. Uopće se ne upuštam u stručni dio, ali to mi liči na istu priču sa nuklearnom energijom. Složit ćete se da je ona vjerojatno ako se nešto ne izmisli u budućnosti budućnost. Ali kad se sjetite opet s druge strane šta ona nosi, prema tome iste su tu rasprave. oko genetski modificirane hrane ako ćemo imati saznanja, a tu ima upravu i tu završavam. Ulogu, znanstvenici i nauka da iskomuniciraju sa građanima jedno naučno otkriće, u stvari jedno revolucionarno otkriće koje će vjerojatno u dogledno vrijeme i omogućiti da se čovječanstvo koje svaki dan sve više raste i prehrani. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak. Javio sam se za pojedinačnu raspravu jer nisam mogao reagirati na ispravak krivog navoda kada su neki kolege dale određene primjedbe na moje izlaganje. Ja nisam nikome želio replicirati glede sadržaja onog što su govorili, jer smatram da su razlike među nama rezultat toga što mi u biti ne poznamo puno toga o ovim tehnologijama i prema tome zajedno učimo i zajedno ćemo vjerojatno kroz određeno vrijeme, ja bih volio da to bude kraće vrijeme, doći do najboljih rješenja. Mi o ovoj temi moramo vidi se iz ove rasprave puno više komunicirati sa građanima. To se potpuno slažem sa kolegama koji su o tome govorili, apsolutno puno više jer ja bih želio kolege reći samo to da političari moraju vući naprijed, a ne čekati da ih narod gura naprijed. Prema tome, mi moramo biti ti koji će biti hrabri, koji ćemo nešto više znati, koji ćemo nešto detaljnije upoznati određene mehanizme, tehnologije, gospodarske grane i onda ih jasno predlagati u naše programe i u projekcije razvoja. Možda samo dvije pojedinosti. Rečeno je da je moja usporedba između automobila i genetički modificiranog organizma neprimjerena. Ona je neprimjerena danas u 21. stoljeću kada svaki student fiziologije zna više nego liječnik prije 120 godina. To je bespredmetno. Međutim, ja sam se pozvao na kraj 19. stoljeća sa pojavom prvoga automobila, sa problemima koje su tada imali i liječnici i društvo da li prihvatiti ili ne prihvatiti te nove tehnologije. Dakle, sve se radilo o znanju, o poznavanju jasno problema i mogućih poteškoća do kojih može dovesti jedna takva nova tehnologija kao što je bio taj vlak koji se kretao brzinom od čak 20 kilometara na sat ili automobil koji se pojavio nešto kasnije. Jedna kolegica mi je prigovorila i rekla je da se ovdje radi o izrazito štetnoj tehnologiji i usporedila sa atomskom bombom. Ja to ne bih mogao nikako prihvatiti. Atomska bomba je zlouporaba nuklearne tehnologije, kao što i u genetički modificiranih …/Govornik se ne razumije./… može biti zlouporabe. Biološko oružje će se vjerojatno stvarati upravo tom tehnologijom. Ali to nije osnova onoga o čemu mi danas pričamo. Mi ne želimo zloupotrijebiti tehnologiju, već upotrijebiti na korist naših građana. I moramo tražiti rješenja kako to postići, a da pri tome ne bude nikakvih štetnih posljedica. Ja bih želio evo završiti sa jednim podatkom, čuli ste prije dva ili tri tjedna su Europska unija, Amerika, Japan i neke druge zemlje investirale milijarde i milijarde eura u jedan od najvećih istraživačkih projekata svih vremena. Radi se o nuklearnoj tehnologiji. Ne o nuklearnoj fisiji kojom smo se dosad koristili, koja je bila štetna, koja je kontaminirala okoliš itd., već o projektu nuklearne fuzije. Dakle od atomske bombe za koju mi je rečeno da je štetna, s čime se slažem. Došli smo evo iz te tehnologije do jednog rješenja koje će trajno tisućama godinama riješiti pitanje energetike na ovoj planeti. Nadam se da će to biti kroz razdoblje od 20, 30 godina, i tada su naši problemi riješeni, sa tom tehnologijom koje smo se prije 60 godina sa pravom, tada sa pravom pribojavali, danas više tako ne možemo i ne smijemo misliti. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Ja znam da je već poodmaklo, ali dozvolite mi da evo odgovorim na par pitanja i da ponovo pojasnim jasne stavove. Prvo i osnovno ja sam stao kao predlagač ispred hrvatske Vlade, je da se ovim predmetnim izmjenama i dopunama zakona ni na koji način ne omogućava suživot GMO organizama i ekološkog uzgoja, već da on postavlja samo pravni okvir, da je to onaj minimum koji ćemo na neki način uskladiti sa Europskom unijom, ali definitivno ni u jednoj odredbi on kao takav to nije prejudicirao. To je bio glavni razlog. Zašto? Kad je …/Govornik se ne razumije./… u Saboru, kad su date drugačije formulacije u istom cilju kako jesmo smo spremni prihvatiti promjene o kojima ćemo se sutra izjasniti prilikom glasovanja o amandmanima. Ono što treba reći ipak je kako je u javnosti bila jako velika rasprava o tome, ponekad ta rasprava i možda i čak čisto nerazumijevanja onog što u zakonu stoji, jer evo i večeras je ovdje spomenuto da je u članku 6. Vlada skratila rok na 15 dana, što apsolutno ne odgovara istini, već je tamo gdje je pisalo da je u roku od 30 dana, najduže 30 dana, a Vlada je po ovom prijedlogu stavila ali ne može biti kraće od 15 dana. Znači kompletno drugačiji smisao što nam se kaže da smo htjeli smanjiti rokove. S druge strane bih odmah dao i odgovor što se tiče poslovne tajne, gdje smo u osnovnom zakonu, dakle imamo da je poslovna tajna upisnik u GMO ne smiju se upisivati podaci koji su označeni sukladno ovom zakonu kao poslovna tajna. E mi sada mijenjamo i kažemo u upisnik se moraju upisivati podaci koji su označeni kao poslovna tajna. Prema tome, ove izmjene i dopune, evo samo ova dva primjera pokazuju da kad se površno pogleda zakonski prijedlog, onda se može dati neka kategorija, ali definitivno ovaj zakonski prijedlog ni na koji način ne daje pravo niti omogućava ulazak GMO-a u prirodu. Kada se kaže o načinu kako su to riješile europske države treba reći, pa hrvatsko zakonodavstvo upravo i pokušava složiti jednu situaciju kako je to recimo primjerice riješila nama bliska Austrija koja je na isti način, dakle poštujući isto tako sve europske uvjete, kao što ih i mi poštujemo, omogućila i stvorila situaciju da imamo, kao što imamo i mi evo sad 18 GMO free zona na području 18 županija, a sutra možda i cijela Hrvatska kao GMO free zona. Ne želeći ulaziti u to, znanost treba svoje apsolutno reći, međutim kao liječnik mogu si dozvoliti i reći ovako, znanost isto tako danas je jako puno učinila na području malignih bolesti, ali još uvijek nije dala odgovor što je uzrok malignim bolestima. Ja mogu samo ostaviti za jednu veliku javnu raspravu koje će biti potrebno imati, jer sukladno ovom prijedlogu mi smo kao, ispred Vlade postavili prijedlog da se koegzistencija rješava posebnim zakonom, međutim prihvatili smo činjenicu da to umjesto zakona bude i nacionalna strategija o tome koju će donijeti ovaj Visoki dom. Ali ono što treba reći, i tada se provodi sukladno svim propisima i to je odgovor ovo na pitanje, znači i Vijeće za GMO, i minimalni zakonski rok za javnu raspravu druge dakle odredbe koje bi na neki način utjecale što će biti sa suživotom ili koegzistencijom GMO-a i ekoloških modela. Na takav jedan način samo još jedan odgovor. Rokovi od 5 na 10 godina su čisti rokovi usklađenja, kakvi postoje dakle u direktivi Europske unije, a ono što se može smatrati poslovnom tajnom i zašto se ona kao takva ovdje navodi mi znamo da se jedan dio dakle takvog sustava upotrebljava i u farmaceutskoj industriji, i u istraživanjima gdje smo dužni, ako postoji nešto što je u tijeku kliničkih ispitivanja poslovna tajna, dužni smo je kao takvu dakle sačuvati. I kažemo svatko ima pravo u uvid u podatke. Jasno da poslovnu tajnu tu moramo zaštiti, ali smo je po ovom prijedlogu dakle zatražili da se i ona mora upisati upisati u upisnik. Na ovaj način zahvaljujem se svima na raspravi i vjerujem da i oni koji su možda se izjasnili danas da neće glasovati za ovo, odnosno smatrali su možda da bi stvarno ovo moglo biti nešto, jer nije dovoljno razjašnjeno što to zakonski prijedlog donosi, da će nakon ove rasprave isto tako podržati ovaj zakonski prijedlog, jer ustvari cijela rasprava je i usmjerena prema tome da u Hrvatskoj još puno i puno treba raspravljati o GMO organizmima, ali nikako da ovaj zakonski prijedlog izmjena i dopuna koji je uputila Vlada omogućava bilo kakav unos u prirodu GMO usjeva. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sati. Počinjemo sa raspravom o Prijedlogu odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa, i nakon toga o izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2008., i moguće izvješće o učinjenim na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih revizijom Državnog ureda za reviziju za 2007. ako bude bilo predlagatelja ministra financija i državnih tajnika iz toga resora. ako ne bude, onda još možda dolazi u obzir Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona, Kluba zastupnika SDP-a, i stoga, izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi Kluba zastupnika IDS-a, Prijedloga Zakona o posebnom porezu na kamate Kluba zastupnika SDP-a Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Kluba zastupnika SDP-a. To su više sada, već malo teoretske, akademske mogućnosti. Negdje oko 13 sati je predviđeno glasovanje o do sada raspravljenim točkama dnevnog reda i one o kojima ćemo tijekom sutrašnjeg dana još apsolvirati.